Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci! Začenjam z nadaljevanjem 30. seje Državnega zbora. Tale glasnost …, okej, malo glasno je glasno je vse skupaj. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Franc Jurša, Karmen Furman, Nada Brinovšek, Lidija Ivanuša, Suzana Lep Šimenko, Nik Prebil, mag. Dejan Židan od 12. ure dalje, mag. Meira Hot do 14. ure, dr. Franc Trček, Matjaž Han, Jure Ferjan, mag. Bojana Muršič od 12. ure dalje, Jerca Korče, Tomaž Lisec, mag. Elena Zavadlav Ušaj, Franc Rosec, Eva Irgl, Aljaž Kovačič, Soniboj Knežak, Samo Bevk, mag. Alenka Bratušek in Brane Golubović. Vse prisotne lepo pozdravljam!

Predlog zakona je kot matično delovno telo na 39. seji 1. marca 2022 obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana.

Socialni demokrati smo novelo zakona, ki bi prenovila zastareli način določitve minimalnih življenjskih stroškov, na matičnem delovnem telesu podprli. Če bi bila novela na odboru sprejeta, bi se po novem minimalni življenjski stroški določali najmanj vsaka tri leta, namesto vsakih šest let, kot je trenutno predvideno v Zakonu o socialno varstvenih prejemkih. S pogostejšim ocenjevanjem minimalnih življenjskih stroškov bi tako prišli do bolj realnih osnovnih življenjskih stroškov, kar bi tudi veliko bolj odražalo aktualno gibanje cen osnovnih dobrin, kot se to dogaja danes. Od višine minimalnih življenjskih stroškov je namreč odvisna predvsem višina minimalne plače in socialni transferji. Minister, pristojen za delo, mora tako ob upoštevanju drugih dejavnikov določiti minimalno plačo v razponu med 120 in 140 odstotki minimalnih življenjskih stroškov. Višina minimalne plače za leto 2022, ki jo je minister za delo določil januarja letos, je bila določena na podlagi izračuna iz leta 2017, na podlagi podatkov o cenah življenjskih potrebščin iz leta 2016. Od tega obdobja so se življenjski stroški stalno zviševali, zato izračun košarice življenjskih stroškov iz leta 2017 ne predstavlja več korektnega in poštenega podatka za določitev višine minimalne plače v letu 2022. Že pred vojno v Ukrajini so nas pestile velike podražitve osnovnih potrebščin, predvsem energentov in hrane. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije iz januarja letos so se v primerjavi z lanskim letom tako podražili kruh in izdelki iz žita za kar 6,3 mleko za 6,7 %, sadje – 10,7 %, stroški, povezani z energijo in ogrevanjem, pa kar 11,7 %. Zaradi ruske vojaške agresije pa nam sedaj grozi še dodatna enormna podražitev plina in nafte, ki bo še bolj poglobila stisko ljudi in energetsko revščino. Verjetno ni treba posebej razlagati, da z nerealnimi in zastarelimi ocenami osnovnih življenjskih stroškov znižujemo prejemke najslabše plačanih delavcev ter njihovih družin, ki se z veliko težavo preživljajo z minimalno plačo. Socialni demokrati smo prav zato v lanskem letu večkrat, tudi s sklicem nujne seje odbora za delo, javno pozivali ministra Ciglerja Kralja, da nam naj nemudoma odredi ugotovitev nove višine minimalnih življenjskih stroškov in tako omogoči bolj ustreznejšo in realno višino minimalne plače in socialnih transferjev. Kljub našim večkratnim pozivom se ni zgodilo nič od tega. Najslabše plačani delavci in delavke se še naprej soočajo z višjimi cenami in visokimi cenami osnovnih življenjskih potrebščin in bijejo plat zvona ob energetski draginji. Aktualna vladajoča koalicija pa se hvali z energetskimi boni, do katerih prejemniki minimalne plače sploh niso upravičeni, in s spremembami Zakona o dohodnini, od katerih bodo dejansko imeli največ najbogatejši, ljudje z minimalno plačo pa bodo deležni zgolj nekaj drobtinic. Socialni demokrati si bomo še naprej močno in odločno prizadevali za dvig minimalne plače na raven, ki bo omogočala dostojno življenje delavcem in delavkam. Zato bomo še naprej podpirali prenovo modela izračuna minimalnih življenjskih stroškov, ki morajo po našem prepričanju odražati realno gibanje cen osnovnih življenjskih potrebščin, še posebej cene hrane in energentov. Zato bi bilo primerneje, če bi bila višina življenjskih stroškov ugotovljena bolj pogosto, najmanj pa vsaka tri leta. Hvala lepa. Hvala lepa. Primož Siter bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. koder prihaja moj oče, ki se je preselil iz Dolenjske na Gorenjsko, potem pa je prišlo do preglasitve in se izgovarja Kórdiš, ne več Kordíš. Torej lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in v imenu Poslanske skupine Levica, ki stoji kot predlagatelj za današnjo pobudo, od katere se poslavljamo, to je frekventnejši izračun minimalnih življenjskih stroškov, ki bi se po naši pobudi nemudoma izračunali na novo, nato pa izračunavali vsake tri leta in ne šest let, kot to velja v tem trenutku. Minimalni življenjski stroški so statistična številka, ki naj bi pokazala, koliko povprečno gospodinjstvo v tej državi potrebuje, da se prebije od začetka do konca meseca. Prevedena v posamezniku, je številka postavljena na 613 evrov. A ta številka je stara. Vztraja na veliko prenizkem znesku že dolgo časa. Izračunana je bila leta 2017 na podlagi podatkov iz 2015 in 2016. Kaj to pomeni v odnosu do življenjskih stroškov dejanskih delavskih in revnih gospodinjstev, si lahko predstavljamo v številkah. Samo v prvih petih mesecih letošnjega leta se je hrana dodatno občutno podražila in se bo očitno dražila še naprej. Sadje je poraslo za 8 %, za 7 % se je podražila zelenjava, krompir kar za 25 %. Dvignile so se cene kruha, skupaj z osnovnimi živili, kot so to olje, maščobe, kis, sladkor. Osnovne surovine so porasle – pšenica, koruza, soja in meso kar za 30 %, se pravi za slabo tretjino. Cena olja se je podražila kar za 60 %. Draginja je napovedana tudi za področje mesnih izdelkov. In vseh teh rasti cen izdelkov v takem tempu nismo videli v tej državi že 20 let. 16 mesecev zapored cene živil v trgovini grejo gor, medtem pa ocenjeni minimalni življenjski stroški vztrajajo na prenizki številki že omenjenih 613 evrov. Morda se boste vprašali, čemu služi ta statistična ocena minimalnih življenjskih stroškov, potrebnih za preživetje. V našem sistemu se ta številka prevaja kot osnovo za izračun tako minimalne plače, se pravi delavcev z najnižjimi prejemki, ki po zakonu Levice, kot smo ga uspešno pripeljali čez Državni zbor nekaj let nazaj v začetnem delu aktualnega mandata, mora vedno presegati za 20 % znesek minimalnih življenjskih življenjskih stroškov. Sočasno so minimalni življenjski stroški tudi osnova, od katere se obračunavajo socialni transferi, kot je to denarna socialna pomoč. Se pravi, minimalni življenjski stroški, način njihovega izračuna, frekventnost tega izračuna in končna višina neposredno vplivajo na prihodke delavskih gospodinjstev, ki so delo izgubila in se morajo zanašati na denarno socialno pomoč, pa tudi neposredno na prejemnike minimalne plače, ker je višina minimalne plače v mehanizmu izračuna pripeta na to številko minimalnih življenjskih stroškov. Seveda bi veliko realnejšo sliko izdatkov delavskih gospodinjstev dobili, če teh minimalnih življenjskih stroškov ne bi obračunavali na vsakih šest let, marveč na vsake tri leta. Natančno to smo v Levici Levici s to pobudo predlagali in bomo pri tem vztrajali tudi vnaprej. Ne zgolj zato, ker se dražijo cene živil in delavska gospodinjstva presneto občutijo padec kupne moči v svojih denarnicah z naslova osnovnih živil, marveč tudi zaradi energetske revščine, ki revna gospodinjstva stiska še prav posebej. Spomnimo, več mesecev smo se pogovarjali o tem, koliko so porastle položnice za ogrevanje, ki so se dvignile tudi za 100 evrov, v nekaterih primerih celo za 200 evrov. In seveda delavska gospodinjstva si teh stroškov kar tako sploh ne morejo privoščiti. Glavni mehanizem, ki ga država ima, da sistemsko in sistematično ureja in dviguje delavske prihodke, še posebej v času inflacije in rastoče draginje, so ravno ti minimalni življenjski stroški, na katere se pripenja, znova ponavljam, tako denarna socialna pomoč kot višina minimalne plače. Hvala. Hvala lepa. Tadeja Šuštar Zalar bo predstavila stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Hvala za besedo. V Novi Sloveniji – krščanskih demokratih si prizadevamo, da bi vsak, kdor dela, prejel pošteno plačilo in ne bi smel biti reven. Zavedamo pa se, da obstajajo tudi ljudje, ki si sami ne zmorejo pomagati, in tem smo dolžni pomagati. Po veljavnem Zakonu o socialno varstvenih prejemkih mora ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, na podlagi primerljive metodologije najmanj vsakih šest let ugotoviti višino minimalnih življenjskih stroškov. Če razlika med višino na novo in zadnje ugotovljenimi kratkoročnimi minimalnimi življenjskimi stroški presega 15 %, mora ministrstvo določiti novo višino osnovnega zneska minimalnega dohodka. Predlog predvideva, da bi moralo ministrstvo na podlagi primerljive metodologije najmanj vsaka tri leta ugotoviti višino minimalnih življenjskih stroškov. Predvideva se tudi ukinitev pogoja, da mora za določitev nove višine osnovnega zneska minimalnega dohodka novo izračunana višina kratkoročnih minimalnih življenjskih stroškov za 15 % presegati veljavno višino kratkoročnih minimalnih življenjskih stroškov. Predlagatelj je zakon vložil zgolj tri mesece pred njegovo morebitno uveljavitvijo. Predvidel je namreč, da bi moralo ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, do 1. 1. 2022 ugotoviti višino minimalnih življenjskih stroškov. Za zadnjo takšno raziskavo je bilo potrebnih 10 mesecev in nerealno bi bilo pričakovati, da bo tokrat opravljena zgolj v treh mesecih, če želimo, da je raziskava celostna in vključuje vse smiselne komponente. Poleg tega predlog predvideva, da se lahko minimalni življenjski stroški tudi zmanjšajo, in s tem bi se zmanjšal tudi osnovni znesek minimalnih dohodkov. V času kriz bi bilo to zelo tvegano, saj bi se lahko najšibkejšim precej znižali dohodki. Zaradi tega razloga in ker je raziskavo nemogoče opraviti v tako kratkem časovnem obdobju, predloga zakona v Novi Sloveniji – krščanskih demokratih na matičnem delovnem telesu nismo podprli. Hvala. Hvala lepa. Robert Polnar bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Hvala za besedo, predsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim! Tako kot v številnih državah so se tudi v Sloveniji cene hrane že v letu 2020 poviševale. Trend se je nadaljeval v letu 2021. Hrana se je podražila za 4 % in tako močno vplivala na inflacijo, ki je bila 4,9-odstotna. Žal se trend dražitve nadaljuje tudi v letu 2022. Po predhodnih napovedih nas bo letos doletela petodstotna do desetodstotna podražitev. Opozarjam, da je bila ta napoved pred zadnjimi podražitvami energentov in pred vojno v Ukrajini. Upravičena je bojazen sklepanja, da je današnja podražitev šele začetek enormne podražitve hrane. Razloge lahko poiščemo v višjih cenah energentov, surovin, embalaže, tudi delovne sile, motene ali povsem zaustavljene dobave. Tako obsežene podražitve hrane se v Sloveniji niso zgodile že več kot 20 let, ker cene hrane tako mesečno kontinuirano rastejo že skorajda drugo leto. Ni dvoma, da dvig cen hrane občutno vpliva na status gospodinjstva in s tem na stanje revščine v Sloveniji. Po sedaj veljavni zakonodaji je pristojno ministrstvo dolžno na najmanj vsakih šest let ugotoviti višino minimalnih življenjskih stroškov. Če razlika med višino na novo in zadnje ugotovljenimi kratkoročnimi minimalnimi življenjskimi stroški presega 15 %, mora ministrstvo določiti novo višino osnovnega zneska minimalnega dohodka. Predlagana novela, ki na odboru ni prejela zadostne podpore, pa spreminja obdobje ugotavljanja višine minimalnih življenjskih stroškov, in sicer na najmanj vsaka tri leta, ter ukinja pogoj, da mora za določitev nove višine osnovnega zneska minimalnega dohodka novo izračunana višina kratkoročnih minimalnih življenjskih stroškov za 15 % presegati veljavno višino kratkoročnih minimalnih življenjskih stroškov. Pogoj, kot je določen sedaj, po besedah predlagatelja onemogoča učinke bolj pogostega izračuna minimalnih življenjskih stroškov ter ob bolj sistematičnem sledenju minimalnih potreb prebivalstva nepotreben. Danes o tem predlogu ne glasujemo, bi pa vseeno v imenu Poslanske skupine Desus želel poudariti, da je bila politika in ukrepanje v zadnjih letih, pri tem mislim tudi na predhodne vlade, tudi v času gospodarske in sedanje zdravstvene krize, izrazito usmerjena v sistem socialnih transferjev. Moramo Moramo si priznati, da so bile na tem področju izvedene številne spremembe, ki so pozitivno vplivale predvsem na najbolj ranljive skupine prebivalstva. Tudi v času teh kriz ni prišlo do zmanjševanja denarne socialne pomoči, ni bilo večjih posegov v druge socialne transfere, ki bi lahko prizadeli najbolj ranljive skupine. Se pa po drugi strani število upravičencev do denarne socialne pomoči ne zmanjšuje. Dosedanje podražitve in napoved ponovne gospodarske krize vsekakor prehitro spreminjajo sliko revščine v Sloveniji. Vse to pa predstavlja velik izziv, ki se ga bo treba lotiti z aktivnostmi v prihajajočem Hvala lepa. Dušan Šiško bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Lep dober dan, predsednik in vsi ostali! Prejšnji teden smo bili priča stavki v šolstvu. Ne bom o tem, ali je bilo prav ali ne. Dejstvo je, da mora država marsikomu doplačati, da dobi za pošteno delo vsak mesec na svoj transakcijski račun vsaj minimalno plačo. Po zadnjih podatkih naj bi pod pragom revščine oziroma tik nad njim bilo več kot 600 tisoč ljudi. Mirno lahko rečem, da se vsak tretji Slovenec dnevno ukvarja z vprašanjem, ali plačati položnico ali kupiti hrano. Dnevno poslušamo, kako se stroški dvigujejo, kako je hrana vse dražja. Napovedi za prihodnost tudi niso ravno obetajoče. Košarica minimalnih stroškov pa je bila določena leta 2016 in je znašala 613,41 evra. V skladu s trenutno zakonodajo bo ta ponovno določena letos. V šestih letih se je marsikaj spremenilo. Konec koncev smo zadnji dve, tri leta bili priča dvema dogodkoma, ki sta nam čez noč obrnila življenje na glavo. Zadnji, vojna, pa vsekakor prinaša nerazumne razsežnosti. Idejo Levice, da se čas, ko se ponovno določi znesek minimalnih življenjskih stroškov, razpolovi, podpiramo, vendar žal nimamo nimamo člana v odboru in tam nismo mogli podpreti, vsekakor pa podpiramo. Smotrno bi bilo še dodati določilo, da v primeru izrednih razmer, kot je bila epidemija in je vojna, se lahko znesek ponovno izračuna že prej. Konec koncev je na ta znesek vezana tudi višina minimalne plače in še marsikaj drugega. Hvala.

Trenutna ureditev to zahteva na vsakih šest let, tako da bi ministrstvo po veljavni ureditvi novo višino minimalnih stroškov ponovno ugotavljalo v letu 2023. Predlagatelj opozarja, da se je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, v nadaljevanju SURS, samo v zadnjem letu ocena življenjskih potrebščin na letni ravni povečala za 2,4 %. S sprejemom predlagane spremembe zakona naj bi se izboljšala odzivnost socialne države, saj bi po mnenju predlagatelja pogostejši izračun višine minimalnih življenjskih stroškov vzpostavil realno stanje, skladno z dejanskimi potrebami prebivalstva. Dvig cen osnovnih prehrambnih artiklov in hrane nasploh resnično občutno vpliva na ekonomski status gospodinjstev in s tem na stanje revščine v Sloveniji, zato je aktualna vlada posameznikom in družinam pomagala z zagotavljanjem socialnih pomoči, ki so se v zadnjih letih zvišale. Treba je povedati, da so se na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december preteklega leta 2021 za 4,9 % zvišale meje dohodkov iz letne pravice ter zneski otroškega dodatka in državne štipendije in dodatki k državni štipendiji. Ti zneski so se nazadnje uskladili s 1. marcem 2022. Zaradi uskladitve osnovnega zneska minimalnega dohodka se je s 1. aprilom 2022 višina dodeljene denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka ustrezno zvišala. Zvišali so se tudi zneski pogrebnin, posmrtnine in izredne denarne socialne pomoči. Nov znesek osnovnega zneska minimalnega dohodka, denarne socialne pomoči se uporablja s 1. aprilom 2022, kar pomeni, da velja za vloge, vložene v mesecu marcu 2022, oziroma odločanje po uradni dolžnosti za pravice, ki potečejo v mesecu marcu 2022. Na opisan način se je ustrezno zagotovila socialna varnost prebivalstva. Če bi novo višino minimalnih življenjskih stroškov določali s 1. 1. 2022, kot to predlaga predlagatelj, bi to pomenilo, da bi bila višina minimalne plače za leto 2022 znana šele s 1. 4. 2022, kar je v nasprotju z načelom pravne varnosti. Za izvedbo zadnje raziskave o minimalnih življenjskih stroških je bilo potrebnih 10 mesecev, zato to v nobenem primeru ni izvedljivo. Zaradi zgoraj navedenega v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke

Hvala za besedo, predsednik. Kolegice in kolegi! Pred dvema tednoma smo na Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide odločali o predlogu zakona o socialno varstvenih prejemkih, s katerim bi vzpostavili bolj sistematičen, bolj pogost in reden izračun minimalnih življenjskih stroškov. Tako bi zagotovili boljši in z realnim stanjem usklajen pregled nad potrebami prebivalstva, ki mu je država po Ustavi Republike Slovenije dolžna zagotavljati socialno varnost. zakonom bi določili, da mora ministrstvo za delo na podlagi primerljive metodologije najmanj vsaka tri leta in ne več šest let, kot velja sedaj, ugotoviti višino minimalnih življenjskih stroškov. Poleg tega pa bi se ukinil pogoj, da mora za določitev nove višine osnovnega zneska minimalnega dohodka novo izračunana višina kratkoročnih minimalnih življenjskih stroškov za 15 % presegati veljavno višino kratkoročnih minimalnih življenjskih stroškov. Prav tako bi moralo ministrstvo za delo na podlagi primerljive metodologije do 15. aprila letos ugotoviti višino minimalnih življenjskih stroškov. Če bi bila ugotovljena razlika med višino na novo in zadnje ugotovljenimi kratkoročnimi minimalnimi življenjskimi stroški, pa bi moralo določiti novo višino osnovnega zneska minimalnega dohodka. V LMŠ takšno rešitev podpiramo, saj se zavedamo trenutne situacije v državi, ko se soočamo z visokimi podražitvami blaga in storitev. To pa najbolj vpliva prav na najrevnejši del prebivalstva. Kot je izpostavil tudi predlagatelj tega zakona, se je v naši državi hrana podražila že v letu 2020, trend podražitve se je nadaljeval tudi v minulem letu. V prvih petih mesecih lanskega leta se je sadje podražilo za 8 %, zelenjava za 7 %, krompir recimo kar za 15 %. Dvignile so se cene kruha in pekovskega peciva, mesa, olja, maščob, kisa, sladkorja. V letošnjem letu so se v naši državi cene življenjskih potrebščin februarja na letni ravni v povprečju zvišale za 6,9 %, od januarskih pa so bile višje za 1,4 Takšne razmere terjajo odziv države. Poleg posledic ukrepov za blaženje posledic pandemije koronavirusa ne moremo zanemariti tudi trenutne vojne v Ukrajini, katere posledice se bodo odrazile tudi v še večji podražitvi cen goriv in ostalih energentov ter tudi hrane. Znesek minimalnih življenjskih stroškov vpliva na višino minimalne plače in socialnih transferjev. Znesek minimalne plače se ob upoštevanju rasti cen življenjskih potrebščin, gibanja plač, gospodarskih razmer oziroma gospodarske rasti gibanja zaposlenosti določi v razponu med 120 in 140 % minimalnih življenjskih stroškov, z navezavo na davčne predpise, ki omogočajo določitev bruto zneska minimalne plače. V naši državi imamo trenutno določene minimalne življenjske stroške iz leta 2017, ki temeljijo na podatkih iz leta 2015 in 2016. Žal s predlogom zakona, ki bi pomagal najrevnejšim prebivalcem naše države, nismo uspeli. Koalicijski poslanci so se pač odločili, da kljub ekonomskim in socialnim posledicam epidemije, rasti cen hrane in drugih osnovnih življenjskih potrebščin

V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je kot matično delovno telo na 30. seji 15. februarja 2022 obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Nataša Sukič bo predstavila stališče Poslanske skupine Levica. Hvala za besedo. Lep pozdrav! Cilj novele zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih je nekoliko okrnjena enačica tiste novele, ki smo jo v parlamentarno proceduro vložili v Poslanski skupini Levica. Cilj je odprava škodljivih sprememb Zakona o tujcih na področju tujih študentov iz tretjih držav, ki onemogočajo nadaljevanje študija številnim v Sloveniji še študirajočim študentom in študentkam ter preprečujejo vpis mnogim novim študentom na slovenske univerze. Kot dokaz o izpolnjevanju pogoja zadostnih sredstev za preživljanje v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji bi se z novelo, ki jo tokrat predlaga Državni svet, ponovno uveljavila pisna izjava študentovih ali študentkinih staršev oziroma zakonitega zastopnika o tem, da ga/jo bodo v času študija preživljali, če so ga/jo starši po pravu države, katere državljan oziroma državljanka je, dolžni preživljati. Skratka, namen novele je dopolniti 44. člen obstoječega Zakona o tujcih in s tem olajšati pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje tistim državljanom tretjih držav, ki prihajajo v Republiko Slovenijo z namenom izobraževanja. Spremembe, ki jih je uvedla vlada, so škodljive, saj ogrožajo že vpisane tuje študente tretjih držav, pri čemer gre predvsem za državljane nekdanje Jugoslavije. Pri pridobivanju dovoljenja za prebivanje se ob vlogi zahteva vsota na bančnem računu v višini 4 tisoč 800 evrov. Vladni zakon je dvojno diskriminatoren, saj je uvedel razlikovanje med državljani Evropske unije in državljani tretjih držav ter razlikovanje med premožnimi in socialno šibkejšimi študenti, kar je absolutno nedopustno, saj je pravica do izobraževanja ena izmed temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter ne sme postati privilegij premožnih. Dejstvo je, da spremenjeni pogoji v praksi marsikateremu študentu predstavljajo nerazumno visoko in pogosto nepremostljivo oviro ter študente delijo na podlagi njihovega ekonomsko-socialnega statusa. Spremembe zakona so te študente spravile v težek socialni položaj, njihova do nedavnega gotova izobraževalna pot pa je bila grobo prekinjena. Novi pogoji in neenakosti, ki so bile uvedene, niso bile z ničemer zares utemeljene. Negativni socialni in družbeni učinki tudi niso bili predstavljeni. In navsezadnje vprašanje je tudi, čemu je bila takšna sprememba sploh potrebna, če z dosedanjo uredbo glede začasnega bivanja ni bilo nobenih težav. Pojasnitev Ministrstva za notranje zadeve, da je bila sprememba vpeljana zaradi evropske direktive, ne drži in je navadna manipulacija, paravan za ksenofobne politike te vlade, saj evropska direktiva, ki je bila z novelo Zakona o tujcih vnesena v slovenski pravni red, nikjer ne zahteva tovrstnega preverjanja razpoložljivih finančnih sredstev, nikjer, zgolj omogoča to. A če želiš uveljavljati vse bolj ksenofobne politike, kot smo že vajeni pod to vlado, vsak izgovor pride prav, sploh ko gre za ministra Hojsa, ki se je te dni na Twitterju še enkrat več proslavil z eksplicitnim rasizmom, ko nam je pojasnil razliko med begunci iz Ukrajine in tistimi, ki prihajajo iz Bližnjega vzhoda, Afrike, držav tretjega sveta. V Levici vztrajamo, problem tujih študentov, ki ga je za svoje dnevnopolitične ideološke potrebe zakuhala vlada Janeza Janše, je treba razrešiti, odpraviti. A ker vlada in njena koalicija še naprej vztrajata pri svojih ksenofobnih politikah, predlog zakona ni dobil zadostne podpore in tuji študentje bodo – zahvaljujoč tej koaliciji – diskriminirani še naprej. Hvala lepa. Andrej Černigoj bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Spoštovani gospod predsednik, hvala za besedo. Spoštovani in cenjeni zbor! Republika Slovenija je s sedanjo novelo Zakona o tujcih v nacionalno zakonodajo prenesla Direktivo Evropske unije unije o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravlja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair. Sedaj veljavna vladna novela Zakona o tujcih je prinesla spremembo, po kateri študent – državljan tretje države, ki želi pridobiti dovoljenje za začasno bivanje v Sloveniji, ne more več dokazovati zadostnih sredstev za preživljanje zgolj s pisno izjavo študentovih staršev, da ga bodo v času študija preživljali. S sprejeto novelo je koalicija določila jasne pogoje, ki jih bo mogoče preveriti. V Novi Sloveniji bi ponovno radi poudarili, da je zadnja novela spremenila zgolj način izkazovanja sredstev za tuje študente, ki bodo še vedno lahko izkazovali sredstva, ki jih sprejemata starša oziroma njegova zakonita zastopnika, saj izkazana sredstva za dostojno življenje tujega študenta v Republiki Sloveniji po že sprejeti noveli Zakona o tujcih že preverja pristojni organ – upravna enota, ki ima možnost preveriti sredstva na računu staršev oziroma zakonitih zastopnikov. Nasprotniki predlagane novele so javnosti želeli prikazati stanje kot alarmantno, ki se je izkazalo kot neutemeljeno. Nekateri inštituti, ki se oznanjajo ki se oznanjajo za politično neodvisne in nepristranske, pa za čas po volitvah že napovedujejo črtanje sedanje novele Zakona o tujcih. Zakon, ki v praksi deluje, bi razveljavili, pa naj razume, kdo more. Krščanski demokrati ne podlegamo ultimatom, ampak prisegamo na dejstva, ki jih lahko razberemo iz zadnjega šolskega leta in jih je že na odboru predstavil kolega Polnar. V študijskem letu 2020/2021 je bilo 7 tisoč 681 tujih študentov, v študijskem letu 2021/2022 pa 7 tisoč 968 študentov, torej 287 študentov več. Prva teza nasprotnikov zakona ni bila potrjena, ni bila potrjena. Ko govorimo o strukturi vpisanih študentov, je največ Hrvatov, sledijo Bosanci, Severna Makedonija in Srbija. Vse te države imajo več kot tisoč študentov v Sloveniji. Na petem mestu je Italija z 247 študenti, sledi Črna gora z 236 in Kosovo z 224 študenti. Razvidno je, da je delež študentov iz držav nekdanje Jugoslavije prevladujoč. Delež študentov iz drugih držav Evropske unije ne presega ene tretjine vseh študentov. Tako lahko ovržemo tudi drugo tezo, da se bo število študentov iz bivše Jugoslavije zmanjšalo. Današnji ponovni Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih, ki že drugič ni dobil zadostne podpore na matičnem odboru, zavrača veljavno ureditev glede jasnega dokazovanja pogoja zadostnih sredstev. Verjamemo, Verjamemo, da so zgolj navedeni razlogi dovolj tehtni, da smo v Novi Sloveniji – krščanski demokratih na matičnem delovnem telesu glasovali proti sprejetju Zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih. Hvala lepa. Mag. Andrej Rajh bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Spoštovani predsednik, kolegice poslanke in poslanci! Najprej moram izraziti vnovično obžalovanje, da predlagane rešitve Zakona o tujcih niso bile sprejete. Z njimi bi odpravili ostrejše pogoje za vpis študentov iz tretjih držav na slovenske univerze, ki so bili v zakon vključeni pred slabim letom dni. Novela je bila sprejeta na predlog Vlade, pri čemer pa Vlada predlagane rešitve na noben način ni utemeljila s kakršnimkoli obsegom zlorab statusa študenta. Njihove intence bi še lahko razumeli, če bi na podlagi statistik dokazali, da v Slovenijo derejo množice tujih študentov, ki imajo en sam cilj – pridobiti status in ga nato izkoristiti za kriminalna dejanja. Teh statistik pa seveda ni in Vlada je zgolj izkoristila svojo moč in v zakonsko določbo prilila svojo odklonilno stališče do tujcev. Študenti iz tretjih držav morajo v skladu z veljavno ureditvijo tako vnaprej izkazati dovolj sredstev za preživljanje za ves čas študija. To dejansko pomeni, da morajo pred pridobitvijo dovoljenja za začasno prebivanje na bančnem računu razpolagati z dovolj sredstvi, kar v praksi pomeni 5 tisoč evrov. To lahko za veliko večino študentov – predvsem tistih, ki prehajajo iz območja nekdanje Jugoslavije – predstavlja nepremostljivo oviro. Zavedati in sprijazniti se moramo z dejstvom, da Slovenija ni ciljna država študija študentov iz tako imenovanih bogatih držav in da s takim ukrepom odganjamo še tiste mlade študente, ki so Slovenijo prepoznali kot kraj, kjer je vredno ustvarjati. Zavedati se moramo, da so mladi največji kapital in da se lahko že v bližnji prihodnosti zgodi, da bodo univerze v naši soseščini plačevale kandidatom za stroške, povezane s študijem, in jih tako privabljale. In to se posredno in tudi direktno že dogaja. Nekateri zasebni visokošolski zavodi, ki se ponašajo, da izobražujejo za deficitarne poklice, imajo sklenjene pogodbe s tujimi delodajalci in agresivno privabljajo študente k študiju. Prav tako niso redki cestni plakati, ki naše študente vabijo v Gradec ali pa v Celovec. Vprašajmo se, kdo bo poslal študirati otroka in kam ga bo poslal, če ima možnosti izbire, da mu vse stroške študija plačajo. Ob demografskih spremembah, ko že primanjkuje mladih, predstavlja privabljanje visokokvalificiranih eden od potrebnih ukrepov za blaženje teh posledic. Nemci dobro vedo, da je za gospodarsko rast potreba kvalificirana delovna sila. Veljavni zakon nekaterim onemogoča nadaljevanje študija pri nas, novim študentom pa določba zakona preprečuje vpis. Dejstvo je, da je nova določba zakona v praksi povzročila kar nekaj zmede. Pojavljale so se namreč različne interpretacije, študenti tujci pa so prestrašeni in razočarani, saj bo mnogim onemogočen študij pri nas. Pred spremembo, ki jo je predlagalo Ministrstvo za notranje zadeve, so tuji študentje zadostna sredstva za preživljanje lahko izkazovali s pisno izjavo staršev oziroma zakoniti zastopnikov. Predlagane rešitve so torej sledile prejšnji ureditvi. Do takšne ureditve so kritični tudi predstavniki akademskih krogov. Že v juniju 2021 je Študentska organizacija Slovenije Ministrstvo za notranje zadeve pozvala, da pristopi k spremembam zakona in odpravi take pogoje. Opozarjajo, da kar desetino študentov v Sloveniji predstavljajo tuji študentje, torej bo naša država prikrajšana za velik delež intelektualnega potenciala. Nenazadnje pa bo taka zakonska ureditev negativno vplivala na ugled Slovenije v regiji in tudi širše. Od vlade dejansko nismo slišali nobenih tehtnih argumentov, ki bi utemeljevali strožje pogoje; zgolj to, da jim pač evropska direktiva to dopušča. Ob tem smo v SAB negativno presenečeni tudi nad pasivnostjo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter ministrice dr. Kustec, od katere bi pričakovali, da se bo postavila v bran za enakopravno dostopnemu študiju. Več kot očitno se je zopet tiho podredila politiki največje vladne stranke. Tuji študentje na slovenskih univerzah brez dvoma pomenijo dodano vrednost in doprinos k razvoju. Praviloma gre za odlične študente, ki v Slovenijo prinašajo intelektualni potencial. V SAB smo spremembe zakona podprli, a žal podpore ni bilo dovolj. Kot socialni liberalci se zavzemamo za odprt in dostopen študij, saj si želimo, da Slovenija postane odprta in enakopravna država s pogledom v prihodnost. Hvala.

Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Pred letom dni, lanskega marca je bila sprejeta novela Zakona o tujcih, ki jo je predlagala Vlada. Med drugim je nekoliko posegla tudi v pogoje, ki jih morajo izpolnjevati tujci pri izobraževanju v Republiki Sloveniji. Sprožila je nemalo nasprotovanj tako v javnosti kakor tudi med poslanci. Septembra lani je skupina poslank in poslancev poskušala z dopolnitvijo veljavnega zakona, ki bi odpravila učinek sprejete novele, vendarje ta predlog zakona svojo pot zaključil že na matičnem delovnem telesu, na Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Tokrat je podobno dopolnitev Zakona o tujcih predlagal Državni svet in doživel enako usodo. Državni svet navaja, da je Državni zbor s sprejetjem omenjene novele negativno spremenil položaj tujih dijakov in študentov, saj je poostril in otežil način izpolnjevanja pogojev, ki jih ti morajo izpolnjevati za pridobitev dovoljenja za prebivanje in izobraževanje v Sloveniji. Prejšnja ureditev je namreč omogočala, da zahtevana sredstva za preživljanje študentje tretjih držav izkazujejo samo in le s pisno izjavo staršev oziroma zakonitih zastopnikov, ki so jih dolžni preživljati, po sprejeti noveli pa naj bi študentje že pred začetkom študija morali izkazati obstoj celotnih sredstev za eno leto vnaprej. Namen predloga zakona je torej nekoliko modificirati določbo glede dokazovanja izpolnjevanja pogojev zadostnih sredstev za preživljanje študentov iz tretjih držav. Po mnenju predlagatelja je namreč smiselno, da se ponovno vzpostavi možnost, da lahko študent zadostna sredstva za preživljanje izkazuje zgolj s pisno izjavo staršev oziroma zakonitih zastopnikov, ki so ga po pravu države, katere državljan je, dolžni preživljati, tako kot je to veljalo pred spremembami zakona. Če se to ne bo zgodilo, potem Državni svet napoveduje, da se bo občutno zmanjšalo število tujih študentov na slovenskih višjih šolah in univerzah. To pa pomeni tudi hud udarec za slovenski izobraževalni sistem, ki ne more obstati brez mednarodne integriranosti in iz nje izhajajočega, vsesplošno priznanega mednarodnega ugleda. Kakor rečeno, zakon je bil sprejet konec marca lansko leto, novo študijsko leto pa se je pričelo približno pol leta po njegovi uveljavitvi. Zato smo se v Poslanski skupini Desus pozanimali, ali so se vsaj deloma uresničile apokaliptične napovedi o tem, da se bo po uveljavitvi zakona občutno zmanjšalo število tujih študentov na slovenskih univerzah, in ali je bila v kakršnikoli obliki bistveno ogrožena internacionalizacija študija. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pa se je zgodilo ravno nasprotno. Število vpisanih tujih študentov se je povečalo. V študijskem letu 2020/2021, torej pred sprejetjem novele Zakona o tujcih, je bilo pri nas vpisanih 7 tisoč 681 tujih študentov, v tekočem študijskem letu pa jih je 7 tisoč 968, torej 287 več. Posebej je bila tudi izražena bojazen, da se bo občutno zmanjšalo število tujih študentov, ki prihajajo iz držav bivše Jugoslavije, z izjemo Hrvaške, ki je članica Evropske unije. Tudi tu so dejstva neizprosna. Število vpisanih študentov se je povečalo s 4 tisoč 43 v preteklem študijskem letu na 4 tisoč 173 v tekočem študijskem letu, torej za 130 več. Število tujih študentov tudi sicer pri nas rapidno raste. Tako je v zadnjih desetih letih naraslo z 937 tujih študentov v študijskem letu 2010/2011 na, kot omenjeno, 7 tisoč 681 v študijskem letu 2020/2021, se pravi več kot osemkrat več. Napovedi predlagateljev zakona so se torej izkazale za težko mlatenje prazne slame. Še enkrat več pa je prišlo do izraza apriorno nasprotovanje vsemu in vsakomur zavoljo nasprotovanja samega po sebi. Če dejstva govorijo drugače, toliko slabše za dejstva. Ali pa se bo iz vse te mizerije tudi kdo kaj koristnega naučil? To pa bomo še videli. Hvala lepa. Hvala lepa. Dušan Šiško bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. **DUŠAN Spoštovani! Cilj predloga zakona naj bi bila odprava negativnih posledic novele Zakona o tujcih, ki naj bi zaostrovala način, s katerim tujci dokazujejo sredstva za preživljanje v naši državi. Tako predlagatelj želi, da za tuje študente zadošča zgolj pisna izjava staršev kot dokazilo o zadostnih sredstvih za življenje v Sloveniji. S tem se pa ne strinjamo in vztrajamo pri tem, da tuji študentje morajo argumentirano dokazati obstoj sredstev, ki jih potrebujejo za življenje. Zgolj neka izjava, morda tudi napisana v šali, ne more zadoščati oziroma ni relevanten dokaz, da sredstva zares obstajajo. Dejstva so takšna, da je naša država za tuje študente vse atraktivnejša, zato se njihov delež iz leta v leto zvišuje. Slovenija mora najprej poskrbeti za slovenske študente. Pred očmi pa je treba imeti tudi skrb za javne finance, saj ne moremo teh sredstev razdajati kar tako počez. Enaka pravila veljajo za slovenske študente, ki grejo študirat v tujino. Ne vem, če si kdo lahko predstavlja, da bi en slovenski študent odšel na Oxford brez lastnih sredstev. Ne razumem, od kod takšne ideje. Po domače povedano, je šel že znotraj države študirat tisti, ki je imel kaj pod palcem, ostali pa so šli delat. Kaj šele, ko je bilo vprašanje študija v tujini. Ko gredo naši državljani v tujino, se vsi sprijaznijo z njihovimi pravili, ko pa gre za državljane tretjih držav, pa bi morali imeti vrata na široko odprta in bi se jim mi morali priklanjati. Tako pač to ne gre. Tuji študentje prihajajo iz več kot 120 držav, kar nam marsikaj pove o naši mali Sloveniji in naših prvovrstnih izobraževalnih inštitucijah. Velika večina jih prihaja iz evropskih držav, največ iz držav bivše Jugoslavije ter članic EU, najdejo se pa tudi tisti iz Združenih držav Amerike in Kanade in njihovo število je iz leta v leto vse večje. V Slovenski nacionalni stranki opažamo problem, da če ostanejo pri nas tudi po končanem študiju, to za Slovence pomeni nekaj delovnih mest manj. Ne vem pa, ali si želijo pri nas potem tudi ostati, ali jim naša dežela predstavlja samo odskočno desko za pot proti drugim državam. Poleg tega imajo študenti možnost prejemati finančna sredstva iz Erasmus+, ki podpira mobilnost posameznikov in mednarodnega partnerstva. Vam pa povem, da bomo v Slovenski nacionalni stranki vedno in povsod najprej poskrbeli za blaginjo slovenskega naroda in šele nato za tujce. Dejstvo pa je, da ljudje niso več tako ravnodušni kot pred leti, saj so vsako leto vedno znova nove ideje, kako moramo sprejeti tujce, to pa je začelo počasi slovenske državljane pošteno motiti. Načelo socialne države oziroma humanitarnosti, enakost doseže vrh; in bojimo se, da je v naši državi ta vrh že presežen.

Hvala za besedo, predsednik. Kolegice in kolegi! Predlog zakona bi odpravil nepravično ureditev glede izkazovanja zadostnih sredstev za preživljanje za tuje študente, ki je pričela veljati z vladno novelo Zakona o tujcih, sprejeto spomladi 2021, kateri smo v LMŠ ostro nasprotovali. Slednja je precej zaostrila pogoje za bivanje za tuje študente, ki želijo študirati na enem izmed slovenskih visokošolskih visokošolskih zavodov. Po našem mnenju je to nedopustno, saj je vsako dodatno neutemeljeno zaostrovanje pogojev, ki mladim otežuje dostop do izobraževanja in predstavlja oviro za uspešno internacionalizacijo visokega šolstva, v nasprotju z več sprejetimi zakoni in državnimi dokumenti na področju šolstva. V opoziciji smo že julija 2021 pripravili in vložili predlog zakona, ki bi vrnil prejšnjo, bolj življenjsko ureditev, pa koalicija ni imela posluha za to. Takratni predlog zakona so podprli številni visokošolski deležniki, med njimi tudi Rektorska konferenca. Kljub široki strokovni podpori predlog ni dobil zadostne podpore poslank in poslancev in je zaključil zakonodajni postopek. Tokrat je predlog zakona z enako rešitvijo vložil Državni svet. In tudi ta ni dobil zadostne podpore. Torej do današnjega dne od ministra Hojsa še vedno nismo prejeli ustreznih pojasnil, ki bi dokazovala, da so tuji študentje v breme slovenskemu socialnemu sistemu in je takšna zakonodajna ureditev upravičena. Tudi sklicevanje na direktivo ob sprejemanju vladne novele je bilo izjemno zavajajoče, saj se lahko država sama odloči, na kakšen način oziroma s katerimi ukrepi bo dosegla njene cilje. Prav tako je žalostno, da se do tega problema do danes ni opredelila niti ministrica, pristojna za šolstvo. Namreč v resnici gre za njen resor. V veljavnem pravnem redu tako ostaja zakon, ki uveljavlja neupravičene razlike ne le med študenti iz Evropske unije in tistimi, ki prihajajo iz tretjih držav, pač pa tudi med socialno šibkimi in premožnejšimi.

Hvala lepa, predsednik, za besedo. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih, ki spreminja pogoje za izkazovanje zadostnih sredstev za študente – državljane tretjih držav, danes brez glasovanja žal končuje zakonodajno pot. Konec marca leta 2021 je bila na 67. izredni seji Državnega zbora sprejeta novela Zakona o tujcih, s katero se je implementirala direktiva Evropske unije, ki govori o vstopnih pogojih in pogojih bivanja državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk. Ta novela je prinesla bistveno spremembo glede načina izkazovanja sredstev za tiste tuje dijake ali študente, za katere obstaja zakonska dolžnost preživljanja s strani staršev oziroma njihovih zakonitih zastopnikov. Novela je namreč ukinila možnost, da dijak ali študent zadostna sredstva za preživljanje lahko izkazuje s pisno izjavo staršev, katerega so po pravu države, katere državljan je, dolžni preživljati. Pred nami je ponovno novela zakona, ki odpravlja te negativne posledice novele Zakona o tujcih, ki tujim dijakom in študentom predstavlja nerazumno oviro za nadaljevanje ali pričetek izobraževanja v Republiki Sloveniji oziroma povrnitev ureditve v prvotno stanje, kot je bilo pred sprejemom Zakona o tujcih meseca marca 2021, in sicer tako, da se za pridobitev dovoljenja za prebivanje v Sloveniji ponovno uveljavi dokazovanje zadostnih sredstev za preživljanje tudi s pisno izjavo staršev oziroma zakonitih zastopnikov dijakov in študentov o tem, da ga bodo v času izobraževanja tudi preživljali. Tokrat so zakonski predlog pripravili v Državnem svetu in nas, Socialne demokrate, izjemno veseli, da so prepoznali svojo zmoto in zmoto odhajajoče vlade. Žal pa tudi poslanke in poslanci koalicije ne prepoznajo pozitivnih vidikov internacionalizacije visokošolskega izobraževanja. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, že nekaj časa spremljamo podatke o neugodni demografiji v Sloveniji in pomanjkanju delovne sile, ne le nekvalificiranih delavcev oziroma delavcev za srednje zahtevna dela, ampak nam primanjkuje visoko izobraženega kadra. Glede na to, da smo tudi starajoča se družba, bi moral biti naš cilj, da mladi pridejo v Slovenijo, seveda se med študijem naučijo slovenskega jezika, spoznajo našo kulturo in se na ta način hitreje vključijo v našo družbo in s svojim znanjem in tudi delom prispevajo k našemu razvoju. Eno študijsko leto, spoštovane in spoštovani, smo že zamudili. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Predlog akta je kot matično delovno telo na 7. nujni seji 3. marca 2022 obravnavala Komisija za poslovnik. Ker po končani razpravi odbor členov predloga akta ni sprejel, je bila obravnava Predloga dopolnitve Poslovnika državnega zbora na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Maša Kociper bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Poslovnik državnega zbora večkrat imenujemo tudi mala parlamentarna ustava, saj ureja organizacijo in delo Državnega zbora ter uresničevanje pravic in dolžnosti poslank in poslancev ter se sprejema in spreminja z dvotretjinsko večino. V stranki SAB smo skupaj s sopredlagatelji – stranko LMŠ, SD, SNS in Poslansko skupino nepovezanih poslancev – pripravili minimalno spremembo, pravzaprav zgolj dopolnilo obstoječega Poslovnika državnega zbora, kjer smo z enim stavkom dopolnili obstoječi člen na način, da smo dodali stavek, ki se glasi: »Poslancu, ki je član poslanske skupine istoimenske liste oziroma parlamentarne stranke, na listi katere je bil izvoljen, z dnem prenehanja članstva v politični stranki oziroma istoimenski listi preneha članstvo v poslanski skupini.« Se pravi, v našem sistemu, parlamentarnem sistemu, kjer imamo proporcionalni volilni sistem, mora biti vsem jasno, da večina poslancev kandidira za Državni zbor na neki listi neki listi ali listi parlamentarne stranke, tako kot je bilo to vedno. In glede na to, na katero pozicijo te stranka postavi, si seveda v določenem kraju izvoljen kot poslanec.

Potem je poslanec izvoljen in kot se je zgodilo v tem mandatu, kar smo v tem državnem zboru videli prvič in kar se v svetu pravzaprav ne dogaja, se je potem zgodilo, da je nek poslanec izstopil iz stranke, v kateri je bil izvoljen, hkrati pa ni želel izstopiti iz poslanske skupine To je v praksi pripeljalo do situacij, ko volivci niso vedeli, koga ali kaj tak poslanec še predstavlja. Ali predstavlja program, vrednote in usmeritev stranke, ki ga je kandidirala in na katere listi je bil izvoljen, ali pa predstavlja sedaj nekaj in nekoga drugega, neke druge vrednote, neke druge poglede. To je seveda še posebej očitno, kadar je stranka, kot je to v primeru Desus, zastopala eno pozicijo, recimo trdila, da je v v opoziciji; medtem ko so poslanci te stranke glasovali za vlado, kar je bistven odstop od neke minimalne higiene, kjer se predvideva neka predvidljivost, da bodo poslanci strank, ki tvorijo opozicijo, glasovali opozicijsko; in poslanci strank, ki tvorijo koalicijo, koalicijo, glasovali koalicijsko. S to minimalno spremembo bi lahko dosegli, da bi v primeru tega, ko bi poslanec izstopil iz te stranke, se ogradil od vrednot stranke, ki jih je zastopal, zaradi katerih je bil izvoljen in ki jih ta stranka zastopa, stranka zastopa, seveda tudi prenehal biti član poslanske skupine. To nikakor ne pomeni, da ta poslanec ne bi dobil neke strokovne pomoči ali da ne bi mogel še dalje opravljati svojega dela. Nasprotno, naš poslovnik že zdaj določa, da poslanec lahko izstopi iz poslanske skupine in postane neodvisni poslanec ali pa se združi v Poslansko skupino nepovezanih poslancev, tako da pravice in tudi možnost opravljanja poslanskega dela ne bi bile v tem smislu nikakor Po drugi strani bi pa ta minimalna sprememba po našem mnenju zelo veliko prispevala k higieni Državnega zbora in transparentnosti dela posameznih poslancev ter tudi predvidljivosti nekega poslanskega odločanja. Kot rečeno, poslanci bi vedeli, koga nekdo zastopa in kam sodi. Naj povem, da sem osebno pred vložitvijo predloga kontaktirala vodje poslanskih skupin, ki so mi zagotovili, da dvotretjinska večina za to spremembo obstaja. Seveda v eni poslanski skupini, to je Poslanski skupini Desus, nismo niti iskali te spremembe, ampak videti je bilo, da poslanska večina obstaja. Žal se je izkazalo, da te večine ni bilo, se pravi niti pripravljenosti za to minimalno spremembo. Nekateri poslanci so govorili, da bi bilo treba narediti večje spremembe, urediti, da poslancu preneha mandat, če zamenja stranko. Ampak glede na to, da nismo bili sposobni niti te male spremembe, se sprašujem, ali smo sposobni še česarkoli drugega. In za zaključek. Zelo zelo pomembno je, da poslanci zastopamo vrednote ne samo stranke, na listi katere smo bili izvoljeni, ampak vrednote volivcev, ki so nas izvolili. In takšna izigravanja, kot smo jim bili priča v tem mandatu, so nedopustna. In to smo želeli v stranki SAB skupaj s sopodpisniki LMŠ, SD, SNS in nepovezani poslanci tudi spremeniti. Hvala.

Hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik. Kolegice in kolegi! Opozicija je rokohitrsko, tik pred koncem mandata vložila dopolnilo Poslovnika državnega zbora, na podlagi katerega naj bi poslancu, ki je član poslanske skupine istoimenske liste oziroma parlamentarne stranke, na listi katere je bil izvoljen, z dnem prenehanja članstva v politični stranki oziroma istoimenski listi prenehalo tudi članstvo v poslanski skupini. Pa da ne bomo ovinkarili, predlog je seveda s strani SAB-a kot prvopodpisanega evidentno naperjen zoper aktualno sestavo Poslanske skupine Desus. Kot prvo, seveda ni nič narobe z vlaganjem predlogov, novel zakonov in aktov v zakonodajni postopek. Celo nasprotno, Državni zbor je tisti pristojni državni organ, ki sprejema zakone, akte, druge odločitve in ratificira mednarodne pogodbe, načeloma tudi ni nič narobe s časom vložitve akta. Vse do zaključka mandata smo dolžni ravnati, kot nam zapoveduje Ustava in zakonodaja. So pa določeni zakoni in akti, katerih vlaganje in obravnava nista ravno najbolj higienična tik pred zaključkom mandata. Tak primer je tudi noveliranje Poslovnika državnega zbora. Naj ob tem samo omenim, da v nekaterih državah vsak sklic novega parlamenta takoj na začetku sprejme svoj poslovnik, po katerem deluje in postopa. Torej predstavniki ljudstva v odhajanju ne določajo, po katerih pravilih bodo predstavniki ljudstva v novem sklicu organizirani in na kakšen način bodo delovali. Še bolj nehigienično pa je, da naj bi se ta predlog sprejemal po hitrem postopku z nujnimi sejami, sploh če vzamemo v obzir dejstvo, da je obsežen delovni osnutek predlaganih sprememb in dopolnitev Poslovnika predmet usklajevanj praktično že od začetka tega mandata. Celo več, številni predlogi sprememb so bili podedovani od naših predhodnih kolegov prejšnjega sklica Državnega zbora, ker pa predsednik Komisije za poslovnik v teku celega mandata ni uspel dogovoriti terminov, da bi se pristopilo k noveliranju vsaj tistega dela Poslovnika, za katerega za katerega bi se izkazalo, da ima široko podporo. Ne glede na to, predlog dopolnitve je bil vložen in tudi zahteva za nujno sejo delovnega telesa, na kateri pa predlagana rešitev ni dobila zadostne podpore. In odločitev o nesprejemu je bila prava. Zagotovo je temu botrovalo tudi izjemno obsežno in kritično mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je, vsaj tako sem označil na delovnem telesu, dopolnitev Poslovnika dobesedno raztrgala. Pa se ne bom toliko osredotočal vsebino, ker je bilo dosti že povedanega. Dodal bi še samo to, da nikakor ne drži, kar je pojasnjevala in zatrjevala prvopodpisana kolegica predloga, da je v Državnem zboru prvič prišlo do situacije, ko je treba urejati takšno situacijo, torej ko je član posamezne poslanske skupine poslanec, ki ni več član stranke bodisi po lastni izbiri bodisi na podlagi izključitve. Še enkrat ponavljam, to ne drži in prvopodpisnica se tega še kako dobro zaveda. Kar nekaj primerov je bilo, ko so posamezni poslanci izstopili iz politične stranke, še naprej pa so ostajali enakopravni člani poslanskih skupin. Kar nekaj primerov je bilo, ko se poslanci že kot kandidati niso vključili v politično stranko, niti se niso vanjo vključili tekom trajanja svojega poslanskega mandata. Nič ni narobe s tem, pa teh primerov na tem mestu res ne bi našteval. Ne bi bilo korektno niti do posameznikov niti do političnih strank. Skratka, namen in vloga poslanskih skupin je jasna. In četudi neka politična vez obstoji med politično stranko in kandidatom, ne glede na to, ali je kandidat član stranke ali ne, navsezadnje je to stvar dogovora izven javne sfere, poslanski mandat, ki ga je osebi dodelilo ljudstvo, predstavlja izključno razmerje med volivci in poslancem. Poudarjam, od trenutka izvolitve dalje poslanski mandat ne pripada politični stranki niti poslanski skupini, temveč poslancu. Le-ta je odgovoren volivcem, je predstavnik vsega ljudstva in ni vezan na kakršnakoli navodila, tudi na navodila političnih strank ne. V skladu s tem sem sam osebno tudi glasoval na delovnem telesu. Hvala.

Hvala lepa, predsednik, ponovno za besedo. V tem mandatu Državnega zbora in tudi v preteklih mandatih so se posamezni poslanke in poslanci zaradi različnih razlogov razšli s političnimi strankami, na listah katerih so kandidirali in bili izvoljeni v Državni zbor. To samo po sebi ni nič nenavadnega in pretekla praksa je pokazala, da se to lahko zgodi katerikoli politični stranki. Poslovnik državnega zbora določa, da je poslanec lahko član poslanske skupine istoimenske liste, na kateri je bil izvoljen, oziroma poslanske skupine parlamentarne stranke, katere član je. Torej že poslovnik pogojuje oziroma veže članstvo poslanca ali poslanke v poslanski skupini na istoimensko listo, kot tudi na članstvo v stranki. Tu imamo dva elementa, ki ju je treba upoštevati. Dejstvo je tudi, da večina statutov parlamentarnih političnih strank določa, da je poslanska skupina sestavni del stranke. Smiselno in jasno je, da poslanske skupine niso samostojni politični subjekti, ampak delujejo v okviru političnih strank, zato mora tudi tukaj obstajati tesna povezava. Če se torej posamezni poslanec ali poslanka razide s politično stranko ter iz nje izstopi, potem bi morala biti logična in naravna pot, da izstopi tudi iz poslanske skupine te politične stranke. Ker pa se v praksi tega minimalnega praga politične kulture ne dosega, smo predlagatelji dopolnitve Poslovnika državnega zbora želeli za bodoče tovrstne primere določiti, da izstop poslanca iz politične stranke pomeni tudi izstop iz poslanske skupine te stranke. Zakonodajno-pravna služba je opozorila, da bi takšna rešitev lahko pomenila tudi poseg v svobodni mandat poslanca, ki ga določa 82. člen Ustave, ter opomnila na vidik izvedljivosti predvsem pri vprašanju, kako naj Državni zbor preverja, ali je posameznemu poslancu ali poslanki prenehalo članstvo tudi v politični stranki. Na seji Komisije za poslovnik ni bilo zadostne podpore predlagani rešitvi in se je žal zakonodajni postopek tudi končal. Socialni demokrati razumemo opozorila Zakonodajno-pravne službe in jih akceptiramo. Kljub temu pa menimo, da za posamezni pridobljeni mandat poslanca v Državnem zboru ni zaslužen le posameznik ali posameznica, ki opravlja poslansko funkcijo, temveč gre za skupno solidarno delo celotne stranke ter vseh njenih kandidatk in kandidatov, ki so s seštevkom dobljenih volilnih glasov in zaupanjem volivcev presegli volilni prag ter omogočili nekaterim kandidatom oziroma kandidatkam izvolitev v Državni zbor. Če pa za koga velja logika, da po izvolitvi in potrditvi poslanskega mandata s politično stranko ne želi imeti več opravka, potem je mnogo bolj pošteno, da takšno odločitev sporoči že prej in namesto na strankini listi raje kandidira s podpisi s podpisi volivk in volivcev. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je postopek obravnave Predloga dopolnitve Poslovnika državnega zbora končan.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade, državni sekretarki na Ministrstvu za finance Spoštovani predsednik, spoštovani poslanke in poslanci! Dovolite mi, da vam na kratko predstavim bistvene rešitve Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo. Poglavitni cilj, ki se želi doseči s predlogom novele, je nadgraditi pravni okvir in nadzor prirejanja iger na srečo, povečati varstvo potrošnikov ter vplivati na boj proti goljufijam in pranju denarja. S predlogom novele se zagotavlja tudi več denarja za šport, športnike in humanitarne organizacije. Tako se predvideva javni razpis, po izvedbi katerega bo Vlada Republike Slovenije koncesije za prirejanje posebnih in klasičnih iger na srečo dodelila na podlagi kriterijev, že določenih v veljavnem zakonu. Poleg tega se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona določi, da klasične igre na srečo, ki jih trenutno lahko prirejata samo dva prireditelja, lahko prireja največ pet prirediteljev. Povečana konkurenca bo predvidoma imela pozitivni doprinos tako z vidika javnih dajatev kot z vidika varstva potrošnikov. Kot omenjeno, bo Vlada koncesije dodeljevala na podlagi obstoječih kriterijev iz zakona, kar pomeni, da zakon sam po sebi ne pomeni, da bodo dodeljene tri nove koncesije. Liberalizacija trga tako zagotovi višji nivo kakovosti ponudbe in preusmeri igralce od ilegalnih ponudnikov k tem, ki imajo koncesijo in so pod nadzorom države. Poudariti moram tudi to, da v skrbi za varstvo potrošnikov novela predlaga kar nekaj varovalk, ki bodo omogočile, da bo okolje za prirejanje iger na srečo bolj nadzorovano. Kot primer naj omenim določbo o novem razlogu za odvzem koncesije, če koncesionar ne odpravi kršitev, ugotovljenih v nadzoru, ter nova pravila glede oglaševanja stav, skladno s katerimi mora koncesionar na dovolj transparenten način obvestiti javnost o tveganjih zasvojenosti. Med klasične igre na srečo spadajo tudi stave, za katere se v predlogu novele predpisujejo posebni pogoji za pridobitev koncesije in določajo podrobnejši pogoji za prirejanje te vrste klasičnih iger na srečo. Ti posebni pogoji med drugim predvidevajo enkratno nepovratno stopnjo dajatev v višini 500 tisoč evrov, ki si jo v razmerju 80 : 20 razdelita Fundacija za financiranje športnih organizacij in Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. S tem se tako FŠO kot tudi FIHO povečujejo viri za njihovo delovanje. S to spremembo zakonodaje bodo športniki, invalidi in državljani v socialnih stiskah prejeli dodatne vire za svoje delo in življenje. V primeru, da bi Vlada na podlagi javnega razpisa povečala število koncesij za stave, bi vsaka nova koncesija na področju stav za FŠO, ki financira športnike, pomenila dodatne vire v višini 400 tisoč evrov; za FIHO, ki financira invalidske invalidske in humanitarne organizacije, pa dodatnih 100 tisoč evrov. Predlog zakona tako omogoča boljše pogoje za delovanje športnih, invalidskih in humanitarnih organizacij. Vlada podpira tudi amandma poslanskih skupin koalicije, da se v primeru, če FIHO in FŠO po uveljavitvi predloga zakona ne bosta dobila več sredstev v višini, kot sta jih v povprečju v zadnjih treh letih pred uveljavitvijo predloga zakona, razlika zagotovi iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Gre za dodatno varovalko tem organizacijam, glede katerih, kot omenjeno predhodno, predlog zakona omogoča višje vire financiranja. Predlog zagotavlja tako več denarja za delovanje športa ter za delovanje humanitarnih in invalidskih organizacij, prav tako pa zagotavlja večjo varnost pri prirejanju iger na srečo, zato predlagam, da predlog podprete. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Marko Bandelli bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. **MARKO Spoštovani predsednik, spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Koncesijo za trajne in klasične igre na srečo v Sloveniji imata le dva prireditelja, in sicer Loterija Slovenije in Športna loterija. Če bo zakon sprejet, bo Vlada namesto dveh podelila še dodatne tri koncesije. Primerjalno pravo Evropske unije pokaže, da države članice praviloma podeljujejo le eno koncesijo za trajne klasične igre na srečo, le izjemoma dve. Monopol oziroma duopol omogoča državam lažje izvajanje kontrole, preprečuje kriminal in ohranja zdravje ljudi, Slovenija bo pa kar naenkrat posebnost Evropske unije in bo podeljevala kar 5 koncesij. Tej rešitvi nasprotujejo vse invalidske in humanitarne organizacije, na spornost ureditve, ki nam jo vsiljuje Vlada, opozarjajo tudi v Bruslju. Medtem ko ima konkurenca v gospodarstvu pozitivne učinke, je pri igrah na srečo ravno obratno. Ravno zaradi številnih negativnih učinkov, ki jih ta sfera gospodarstva lahko povzroča ljudem, je ta trg izjemno reguliran. Igre na srečo povzročajo odvisnost in s tem stiske ljudi. Obenem gre za področje, katero ob odsotnosti stroge pravne ureditve regulacije nadzora odpira vrata organiziranemu kriminalu in pranju denarja. Invalidske, humanitarne in športne organizacije večino sredstev za svoje delovanje pridobivajo ravno iz koncesij, ki jo prireditelji klasičnih iger plačujejo v državni proračun. Vlada nam je ves čas zatrjevala, da bo z odprtim trgom na področju iger na srečo povečala konkurenčnost in dvignila nivo prihodkov tako za proračun kot za organizacije, ki nudijo podporo socialno ogroženim in športnikom. Dejstvo, da to ne drži, potrjuje koalicijsko dopolnilo, s katerim nam vladni podaljšek daje jasno vedeti, da obstaja možnost negativnih posledic za državni proračun. Dopolnilo vnaša proračunsko varovalko, zaradi katere bo morebitne manjše prihodke invalidskih in humanitarnih organizacij pokrival proračun. Kaže, da si Vlada močno prizadeva za dekonstrukcijo obstoječe in delujoče ureditve občutljivega področja iger na srečo, in to celo na način, da morebitne negativne posledice sprememb, ki jih predlaga, obesi na že tako naluknjan državni proračun. V SAB-u smo prisluhnili številnim. Delavcem v igralništvu, ki precejšnji del svojega plačila za delo črpajo z naslova napitnin, in z amandmajem nasprotovali plačilu koncesijskih dajatev tudi z naslova zbranih napitnin. Napitnine mora koncesionar razdeliti delavcem, in sicer v obliki izplačila za delovno uspešnost, od katerega se plačujejo davki in prispevki. Če bi bila zbrana napitnina še dodatno obremenjena s koncesijsko dajatvijo, je povsem jasno, da bodo delavci tozadevno prejeli manjša izplačila za delovno uspešnost, zato pozdravljamo sedanji člen zakona, ki je prvotno vladno rešitev črtal. Glede na vse pojasnjene pomisleke ocenjujemo, da bo imel ta zakon številne negativne posledice. Za prihodke z naslova te dejavnosti ne bodo prikrajšane samo najranljivejše organizacije, ki skrbijo za socialno ogrožene in športnike, temveč tudi proračun. Predlagane spremembe iger na srečo pomenijo odmik od odgovornega prirejanja iger na srečo, prinašajo izrazito negativne družbene posledice in posledice za zdravje ljudi, obenem otežujejo nadzor, s tem pa omogočajo več ilegale in kriminala na tem področju. Ali je res to tisto, kar želimo mi v Sloveniji? V SAB-u smatramo, da novela zakona ne bo peljala Slovenije po poti, za katero se zavzemamo, zato bomo zakonu nasprotovali. Hvala. Hvala lepa. Monika Gregorčič bo predstavila stališče Poslanske skupine Konkretno. Spoštovani kolegice in kolegi, spoštovani predstavnici Vlade! Med poglavitnimi novostmi predlagane novele Zakona o igrah na srečo je možnost za dodelitev dodatnih koncesij, namenjenih prirejanju iger na srečo. To bo omogočilo vstop novih prirediteljev klasičnih iger na srečo na naš trg. Ker pa praviloma vsaka predlagana novost najprej sproži negativne reakcije, niti ne čudi opozicijsko nasprotovanje, pa čeprav ni racionalno. Po trenutno veljavni zakonodaji smeta klasične igre pri nas prirejati le Loterija Slovenije in Športna loterija, po novem pa bi se lahko trg odprl še za največ tri dodatne prireditelje. V Poslanski skupini Konkretno se zavedamo, da se ob vsakokratnem urejanju področja iger na srečo soočamo tudi s pomembnimi družbenimi vprašanji; od problematike zasvojenosti do financiranja športnih, invalidskih in humanitarnih organizacij, katerih proračuni se napajajo prav iz koncesnin od iger na srečo. V poslanski skupini smo zato tehtali med pozitivnimi učinki, ki jih bo trg prirejanja iger na srečo deležen zaradi svoje liberalizacije, ter med potencialnimi izpostavljenostmi, ki jih odprtje trga prinaša s seboj. Prepričani smo, da bo zaradi povečane ponudbe predlog zakona zagotovo imel pozitivne finančne posledice in da se bodo zaradi podeljenih novih koncesij in povečanih koncesijskih dajatev tudi proračuni športnih, invalidskih in humanitarnih organizacij povečali in ne zmanjšali, kar je bil očitek opozicije do drugega branja. Da do tega zmanjšanja nikakor ne bo moglo priti, je bila v drugem branju nato sprejeta še posebna varovalka, ki bo z dodatnim koalicijskim amandmajem k 12. členu še izboljšala in zavarovala sistem financiranja teh organizacij. S tem je tako odpadel še zadnji racionalni pomislek opozicije in od tu dalje je njihovo nasprotovanje zgolj poceni demagogija, tudi na račun najšibkejših, ker se jim odreka potencialno v prihodnosti boljše pogoje, tudi finančne. Pomisleke obstoječih dveh koncesionarjev oziroma prirediteljev klasičnih iger na srečo pa lahko razumemo predvsem v luči prihoda konkurence, torej dodatnih ponudnikov, predvsem na področju stav. To je bilo do sedaj v pretežni meri zakonsko neurejeno področje, ki tudi ni prispevalo v državni proračun. A dejstvo je, da se vrata do tujih prirediteljev klasičnih iger na srečo pravzaprav ne odpirajo na novo, so nekaj časa že priprta, saj uporabniki participirajo na tujih platformah z igrami na srečo, ki pa v Sloveniji po trenutni zakonodaji sicer nimajo možnosti delovanja. Ta sprememba zakona pa v resnici prinaša le zakonsko podlago, ki bo omogočila in uredila tudi pobiranje davkov s tega naslova. Kot pozitivno ocenjujemo tudi možnost, da bodo novi koncesionarji kot marketinško priložnost prepoznali potrebo po vlaganju v slovenski šport, v njegovo promocijo in v športne prireditve. Poslanski skupini Konkretno zato pozdravljamo končno odločitev in rešitev, ki bo omogočila liberalizacijo trga z neto pozitivnimi finančnimi in širšimi družbenimi učinki, zato bomo predlog te novele Zakona o igrah na srečo podprli. ZORČIČ:** Hvala lepa. Robert Polnar bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. **ROBERT Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Sistem prirejanja iger na srečo je urejen v zakonu, ki je bil sprejet pred nekaj manj kot 17 leti in zatem tudi večkrat noveliran. Tako igre potekajo v urejenem in nadzorovanem okolju, s čimer se preprečujejo različna družbena tveganja oziroma zlorabe in varujejo interesi udeležencev. Igre na srečo je mogoče prirejati le na podlagi dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa, koncesijska dajatev pa je vir financiranja družbenokoristnih invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. Predlog zakona prinaša precej sprememb in dopolnitev. Tokrat se bom omejil samo na bistvo predlagane novele, in sicer da bo lahko klasične igre na srečo namesto dosedanjih dveh prirejalo največ pet prirediteljev. To predstavlja tudi glavno jabolko spora, saj gre za bistveno spremembo v poslovnem okolju. In na tem mestu se lahko vprašamo, kateri monopolist se je bil kadarkoli pripravljen brez odpora odpovedati svojemu monopolu. Zadeva je še nekoliko bolj specifična, saj gre denimo v primeru Loterije Slovenije za monopolista v državni lasti, ki mnogim notranjim in zunanjim udeležencem zagotavlja nevprašljive donosne in varne sinekure. Malo drugače je pri Športni loteriji, ki je samo posredno v državni lasti. Omenjeni gospodarski družbi sta edina organizatorja klasičnih iger na srečo v državi. Skupna vrednost njune koncesijske dajatve pa se v obdobju zadnjih šestih poslovnih let, se pravi od 2015 do 2020, giblje na intervalu med 20 milijoni in 200 tisoč ter 25 milijoni in 200 tisoč evrov. Od klasičnih iger na srečo se plačujejo tudi trije različni davki – davek od iger na srečo, davek od srečk in davek na dobitke pri klasičnih igrah na srečo. Njihov skupni učinek v zadnjih šestih poslovnih letih se giblje med 21,5 in 26 milijoni evrov. Ali je to dovolj, ali pa je prihodke mogoče povečati? Monopolista, natančneje rečeno duopolista, kaj takega kategorično zavračata. Domislila sta strategijo monopolizacije monopola, ki ni nič drugega kakor vsiljevanje miselnega okvira ohranjanja obstoječega stanja, ne pa permanentna razprava o posameznih kvalitetah takega ali drugačnega poslovnega modela. Spremeniti ni treba ničesar – zaradi premajhne velikosti trga, zaradi preveč zahtevnega načina obdavčitve in zavoljo že tako nadpovprečne normiranosti poslovnega področja. Obstoječe stanje na področju iger na srečo in uporabe njihovih finančni učinkov je po njunem treba ohraniti zato, ker gre za optimum organizacijsko-strukturne in poslovnoizidne urejenosti, optimum torej. Komisija za preprečevanje korupcije je o tem optimumu izrazila svoje stališče v oceni sistemskih korupcijskih tveganj v postopku razdeljevanja sredstev fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij. Značilnosti postopka so: odsotnost neposrednih zakonskih meril in kriterijev, neuporaba pravil zakona, ki ureja splošni upravni postopek, in uporaba zgolj interno določenega normativnega okvira, specifičen je tudi način o vlogah za razdeljevanje sredstev. Proces vsebinskega odločanja se deli med člane dveh komisij, ki sprejmeta dejansko odločitev, in člane Sveta Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij, ki predloge sprejmejo po avtomatizmu, brez vpogleda v konkretno dokumentacijo. V praksi se je pokazalo, da v postopku razdeljevanja sredstev prihaja do okoliščin nasprotja interesov, saj člani Sveta Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij ter obeh ocenjevalnih komisij prihajajo iz vrst organizacij, ki zaprošajo za sredstva in so tako stranke v postopku. Odločajo torej sami o sebi. Poslanci Poslanske skupine Desus bomo enotno, soglasno podprli spremembe in dopolnitve Zakona o igrah na srečo. Hvala lepa. Hvala lepa. Mag. Marko Pogačnik bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. **MAG. Spoštovani predsednik, spoštovana državna sekretarka, kolegice, kolegi! Pred nami je zakon o spremembah iger na srečo. Predlagana sprememba obstoječega zakona je, da v Sloveniji ta zakon odpravlja obstoječi duopol prirediteljev iger na srečo. V danem trenutku Slovenija beleži samo dva ponudnika iger na srečo. Obstoječa sprememba zakona predvideva tudi dodatno podelitev koncesij, maksimalno do petih ponudnikov. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo prepričani, da obstoječi sistem bo prinesel večji nadzor, večjo regulativo. Prepričani smo pa tudi, da bo obstoječa sprememba zakona prinesla višje prihodke v proračun in pa višje prihodke za humanitarne organizacije, na eni strani FIHO, na drugi strani pa Fundacija za šport. šport. Dejstvo je, da prihodki od iger na srečo v Sloveniji drastično upadajo že od leta 2008. 2008 je Slovenija beležila približno 418 milijonov prihodkov iz iger na srečo, v letu 2019 2019 oziroma v letu 2020 pa je bila ta številka samo še 323, to pomeni upad prihodkov za več kot 23 %. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da ta upad prihodkov ni posledica, da se v Sloveniji igra manj iger na srečo, ampak da zaradi obstoječega sistema, slabega poslovanja odteka denar v tujino. Igralci igrajo v tujini in s tem izgublja slovenski proračun in pa izgubljajo humanitarne organizacije. Prepričani smo, da s spremembo tega zakona se bodo igralci, ki danes igrajo v tujini, vrnili v Slovenijo in da se bodo s tem povečali prihodki v proračun ter povečali prihodki za humanitarne organizacije. Evropske države, države Evropske unije imajo različno urejen sistem iger na srečo. Vsekakor smo pa prepričani v Slovenski demokratski stranki, da niti ena država v Evropski uniji ali v Evropi nima urejenih iger na srečo na takšen sistem, kot ima Slovenija, kajti v Sloveniji obstaja privatni monopol. V Slovenski demokratski stranki smo proti privatnim monopolom in zato bomo soglasno podprli predlog sprememb zakona o Na Odboru za finance je bil izglasovan še dodaten amandma, ki v zakonu jasno opredeljuje, kakšne so minimalne koncesijske dajatve. Prepričani smo, da s tem amandmajem je ta zakon postal še boljši, predvsem smo pa prepričani, da to pomeni še dodatno garancijo, da bodo humanitarne organizacije v Sloveniji, na eni strani FIHO, na drugi strani Fundacija za šport, dobile sredstva, ki bodo temu ustrezala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Jože Lenart bo predstavil stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca.

Hvala lepa. Vlada v predlogu zakona ne ponuja prav nobene analize, zakaj bi bila sprememba zakona koristna za družbo. Deležniki, predvsem Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij in Fundacija za financiranje športnih organizacij, ocenjujejo, da bo z večanjem števila prirediteljev, ki bi lahko prirejali klasične igre na srečo, prišlo do negativnih posledic in vprašljivega ekonomskega učinka. Človek se vpraša, kako to, da sta s predlogom zakona na Vladi soglašala celo minister za delo Janez Cigler Kralj, ki pokriva področje invalidov, in ministrica za izobraževanje Simona Kustec, ki pokriva področje športa. Številni dopisi namreč opozarjajo na nepravilnosti v postopku pripravljanja predloga zakona, saj so bile omenjene organizacije kot zainteresirana javnost izločene iz javne razprave. Skladno z določili Konvencije o pravicah invalidov, Ustavo Republike Slovenije, Poslovnikom Vlade Republike Slovenije in Zakona o nevladnih organizacijah bi se Vlada o spremembi morala posvetovati z invalidskimi, humanitarnimi in seveda športnimi organizacijami in jih v postopek dejavno vključiti. A če podrobno pogledamo, kako se je predlog zakona večkrat spreminjal, ne da bi Vlada omogočila, da se javnost izjavi o spremembah, potem nam je lahko jasno, da imamo pred seboj rezultat ponovnega poskusa nekaterih, da se področje iger na srečo liberalizira in omogoči dobiček izbrancem. Obema fundacijama pa boste, kar se tiče seveda financiranja, zabili žebelj v krsto. Skupna izjava Slovenske škofovske konference in Slovenske karitas, citiram: »Igre na srečo so stara človeška razvada, ki je iz različnih razlogov zelo sporna in ima lahko, tako kot vsaka razvada razvada in zasvojenost, tudi resne družbene posledice.« Slovenska karitas in Slovenska škofovska konferenca zaradi mnogih že vidnih, predvidljivih in nepredvidljivih škodljivih posledic pozivata vse odgovorne, da si zastavijo resno vprašanje o smiselnosti in razumnosti spodbujanja širjenja iger na srečo v Sloveniji ter čim prej vzpostavijo vzpostavijo učinkovite preventivne programe za tovrstne oblike zasvojenosti. Kaj pravite na to, kolegice in kolegi iz vrst krščanskih demokratov, ki vas danes tukaj predvsem ni? Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ob tem opozarja, da bi vsakršno spreminjanje dosedanje ureditve bistveno vplivalo na njihovo delovanje in da gre za popolno popolno odsotnost empiričnih analiz o posledicah spreminjanja zakonodaje ter vpliva na položaj najranljivejših skupin. Točno tako je, spet nobenih analiz na prihodkovni ravni, enako kot v primeru dohodninske novele. Kar pa je najbolj bizarno, je to, da v zadnjem obupnem poskusu spet v zakon tlačite določbo, da naj morebitni izpad pokrije proračun. Zakaj potem sploh spreminjate zakon? Seveda, proračun je v globokem minusu. Do sedaj so te organizacije dobivale sredstva, zdaj pa v amandmaju pravite, da sicer predlog zakona cilja na zvišanje sredstev, če pa bi v praksi vseeno prišlo do znižanja, potem je tukaj dobri stari proračun, ki bo pokril napake napake v izračunih predlagateljev, ki pa je slučajno Ministrstvo za finance. Ali se zavedate, kako neresno to vse skupaj zveni? Žal gre spet za en močen, nepremišljen in škodljiv poskus montaže obstoječega in delujočega sistema, da bi zadovoljili partikularne interese. Najbolj žalostno pa je to, da na Ministrstvu za finance očitno ne znajo več računati. Ali pa po mojem bolj verjetno je to, da so pač tiho, ker je tako najlažje. V LMŠ tega zakona seveda ne bomo podprli. Hvala lepa. Matjaž Nemec bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Spoštovani predsednik, dragi kolegice in kolegi, spoštovani! Že v splošni razpravi ob začetku obravnave tega predloga smo povedali, da predstavlja ta predlog zbirko vseh do zdaj znanih slabih slabih idej, ki so na področju urejanja iger na srečo splavale na površje v zadnjih nekaj letih. Čeprav so na škodljive posledice njegove uveljavitve opozorile vse relevantne organizacije in strokovna združenja, kot so na primer Karitas, zveza invalidnih društev, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, ali pa sindikat v igralništvu, ali pa celo evropsko združenje loterij, kljub temu so se te iste škodljive posledice pojavile v tem vladnemu predlogu, pri katerem Vlada trdno vztraja. V tretji obravnavi zakonskega besedila je zaradi prav te iste trme odprto le še vprašanje, ali naj se humanitarnim, športnim in invalidskim organizacijam, ki se financirajo iz dajatev iger na srečo, nadomesti morebiten izpad, ki bo nastal zaradi nižjih skupnih prihodkov s tega naslova. Že samo dejstvo, da je tak amandma sploh v obravnavi, dokazuje, da se podporniki zakona dobro zavedajo, da bo zakon imel negativne posledice tudi za financiranje športa in humanitarnih organizacij; in prav zato želijo kupiti podporo vsaj pri enem delu javnosti. Torej če povem preprosto, imamo do sedaj relativno dobro urejen sistem, ki ga ni treba dodatno napajati iz proračunskih sredstev. Torej zakon je dober, če ni treba zagotoviti dodatnih sredstev. S tem predlogom Vlada prav te iste luknje krpa na način, da jih bo krpala iz proračunih sredstev, kar gotovo ni v skladu z zdravorazumskim početjem. Vendar pa ogroženo financiranje človekoljubnih športnih in invalidskih organizacij nikakor ni edina slabost, ki bi jo prineslo sprejetje tega predloga zakona. Že večkrat smo, spoštovani, izpostavili tudi vse ostale negativne posledice. prinaša bolj tvegane igralniške produkte in bolj agresivno trženje iger na srečo. To pomeni, da bodo ponudniki v ostrem konkurenčnem boju prisiljeni v agresivnejše taktike in bolj tvegane produkte, kar ima za posledico tako zmanjšanje nagradnih fondov kot tudi povečanje negativnih učinkov pretiranega igranja iger iger na srečo, tudi v obliki zasvojenosti, nasilja ali pa celo kriminala. Drugič, uvaja ostro konkurenco na podlagi arbitrarnih odločitev. Na enako velikem trgu naj bi se število ponudnikov povečalo za dvainpolkrat, o čemer bi odločal sam minister za finance po svoji prosti presoji. Tudi to je verjetno razlog, da že drugič in tretjič zapored ministra z nami ob tej obravnavi ni. Tretjič, spodkopa delavske pravice. Z ukinitvijo licenciranja bi ukinili obvezo strokovne usposobljenosti delavcev v igralništvu in omogočili njihovo zamenjavo z nestrokovnim kadrom. kadrom. Četrtič, dodatno obremenjuje akterje v panogi, nalaga jim nova davčna bremena, ki se bodo prenesla na delavce. Petič, ne rešuje problema lastništva prirediteljev iger na srečo. Predlagana sprememba ni v skladu ne s sodbami evropskih sodišč, saj na trgu že obstajajo ponudniki, ki ne ustrezajo predlaganim okvirjem, česar pa predlog zakona ne rešuje, temveč namesto tega pripravlja vse nastavke, ki bi omogočili razkosanje in razprodajo največjega slovenskega igralniškega podjetja – Hita iz Nove Gorice. Spoštovani kolegice in kolegi, zakona s tako škodljivimi družbenimi in finančnimi posledicami Socialni demokrati ne moremo podpreti. Na strogo regulirano področje iger na srečo prinaša brutalno prostotržno logiko, ki bi lahko koristila le tistim, ki želijo kovati dobičke na račun delavskih pravic ter varnosti in zdravja ljudi. Zato bomo v Poslanski skupini Socialnih demokratov glasovali proti temu škodljivemu predlogu spremembe zakona. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Primož Siter bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Dober dan. Hvala za besedo, predsednik. Zakon o igrah na srečo je namenjen visoki regulaciji dejavnosti iger na srečo, ki je dejavnost, kjer se v zelo kratkem času akumulira nadpovprečno visoka vsota denarja, hkrati pa lahko povzroči družbeno škodo, neposredno z zasvojenostjo z igrami na srečo, posredno pa na uničenje družine zaradi tovrstne zasvojenosti. Opraviti imamo torej s posebno vrsto gospodarske dejavnosti, zato jo je mogoče v skladu z zakonom izvajati le preko koncesije, svoboda gospodarske pobude pa je tako omejena. Država v tej dejavnosti ohranja dejanske monopole in strogi nadzor, in to z razlogom. Vsakršna sprememba zakona mora zato temeljiti na resni analizi izvajanja iger na srečo v Republiki Sloveniji. Iz gradiva tega zakonskega predloga tega ni razbrati. Obrazložitev je skromna, v gradivu so samo rešitve, ne pa podlaga, na podlagi katere so tovrstne rešitve sploh predlagane. Za spremembo zakonodaje mora biti dober razlog, a tukaj tega ni videti. Videti je samo parcialne interese, ki bi jih liberalizacija dejavnosti zadovoljila. Lahko bi celo rekli, da je novela zakona spisana za točno določene interesente, ki bi radi vstopili na visoko reguliran trg iger na srečo v Republiki Sloveniji. Konkretneje, s spremembo zakonsko določene lastniške strukture se ustvarja podlago za privatizacijo največjega ponudnika posebnih iger na srečo, to je novogoriški Hit, kjer je sedaj država večinski lastnik, velik delež pa imajo tudi lokalne skupnosti. Privatizacija glavnega akterja igralniške dejavnosti pri nas bi pomenila, da se za relativno majhen denar ponudi zasebnemu kapitalu ne le in samo podjetje, ampak celoten družbeni ekosistem, ki ga je ustvarila igralniška dejavnost in ki vključuje bazen potrošnikov, predvsem iz bližnje Avstrije in drugih bližnjih držav, Italije in tako naprej. V Levici smo odločno proti privatizaciji igralniških podjetij, kot je novogoriški Hit. S privatizacijo izgubimo skupnostne vzvode za vplivanje na odločitve podjetja, ki se pretežno ukvarja z dejavnostjo iger na srečo. Takšna dejavnost se mora izvajati, razvijati in tudi omejevati izključno pod strogim nadzorom lokalnih in državnih ustanov, saj pomembno zaznamuje podobo in socialni značaj Nove Gorice in okolice. Poleg povečane zaposlenosti, učinkov na lokalno gospodarstvo ter nenazadnje povečanih osebnih in proračunskih dohodkov igre na srečo prinašajo tudi negativne posledice zasvojenost od iger na srečo, prevlada monokulturne zabavne industrije in tako naprej. Sedanja lastniška struktura tudi zagotavlja večjo ohranitev delovnih mest in lokalne dobavitelje. Predlog spremembe zakona razširja število ponudnikov klasičnih iger na srečo iz dveh na pet. Sedaj sta to v Sloveniji Loterija Slovenije in Športna loterija. V Evropski uniji ni običajno, da bi imeli toliko ponudnikov klasičnih iger na srečo. Države ohranjajo monopol pri loterijski dejavnosti, zato tudi ni nobene potrebe, da je Slovenija na tem področju usmerjena v liberalizacijo in širitev. Poleg tega izračuni invalidskih organizacij kažejo, da se bodo koncesijske dajatve od klasičnih iger na srečo, kot je loterija, zmanjšale. Projekcije učinkov predlaganega zakona obetajo 30-odstotni upad koncesnin za FIHO in s tem obseg financiranja posebnih socialnih programov, predlog zakona pa ne vsebuje finančnih analiz, ki bi nakazovale drugače. Negativni odzivi številnih invalidskih organizacij na ta predlog zakona kažejo, da je predlog zakona povsem neprimeren. Seveda pa je predlagatelj zakona moral pokazati tudi svojo tradicionalno protidelavsko naravnanost in nagnjenost k večjemu izkoriščanju delavcev. Predlaga namreč tudi deregulacijo dela v igralniških poklicih, s čimer bi se znižala strokovnost, s čimer bi se znižala varnost dela, hkrati pa ustvarilo večji pritisk na delavske pravice in posledično socialni damping. Predlog zakona, ki je pred nami, spoštovani kolegice in kolegi, je navadna lepljenka, ki s posamičnimi kosi skuša zadovoljiti privatizacijske apetite še načeloma neznanih akterjev, ki se dobro zavedajo, da se v igrah na srečo skriva velik in lahek način zaslužen denar. Takšni predlogi s strani Vlade, katere ministri nimajo nobene legitimitete več, saj so sami vpleteni ne samo v škandale, temveč celo v kazenske postopke, smrdijo že na daleč po korupciji. In takšnim predlogom v Levici vedno nasprotujemo. Hvala lepa.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 razpravo dajem 12. člen in amandma poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ja. Kolega Matjaž Nemec ima besedo. Hvala lepa, spoštovani predsednik. Jaz mislim vseeno, da glede na težo sprememb Zakona o igrah na srečo, ki se nam odvija pred očmi, kljub mnogim kritikam je treba neke določene zadeve povedati, kar se tiče amandmaja; in, spoštovani predsednik, če mi bo dovoljeno, tudi v širši kontekst dati predvsem to spremembo, ko govorimo o dotičnih organizacijah, kot so športne, kot so invalidske in kot so humanitarne. Predvsem Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji je v tem kontekstu mandata, ki so ga vložili v koaliciji, nekoliko bolj izpostavljana. Kajti glede na to, da so se praktično domala vse relevantne organizacije izrekle proti temu zakonu, se je Vlada in koalicija odločila, da bi vsaj enega od treh segmentov, torej na eni strani šport, humanitarne organizacije in invalidske organizacije, govorim o slednjem, želela zadovoljiti na način, da mu zagotovi financiranje v primeru izpada prihodkov. Torej mi odpiramo zakon, ki do sedaj tega vprašanja izpada prihodkov ni bil deležen. Sistem, ki je deloval in se je redno financiral, tako omogoča organizacijam – humanitarnim, športnim in invalidskim –, da lahko planirajo obdobje svojih aktivnosti za naprej, pri pomoči vsem deležnikom.

na, oprostite, pobalinski način želela zapreti ta zakon in v širši javnosti ustvariti vtis, da je vsaj enemu od treh segmentov, spet govorim o športu, o humanitarnih organizacijah in invalidskih organizacijah, dovolila ali pa omogočila enako ali podobno financiranje, kot ga omogoča obstoječi zakon. To je skregano obstoječi zakon. To je skregano z vsem zdravim razumom, praktično imamo sistem, ki se je generiral, ki je deloval, ki je financiral delovanje teh organizacij; in kljub temu predlogu Vlada ni dobila pozitivnega mnenja nobene od relevantnih organizacij, ki se jih tiče ta oblika financiranja in kasnejšega delovanja. Zelo zanimivo je, mi smo zbrali izjave, ki so se na temo tega predloga zbrale, relevantnih ljudi, od predsednikov fundacij, organizacij. preberem samo, kaj je izrekel Peter Tomažič iz Karitasa. Zaradi velike občutljivosti teh iger je tudi po njegovem mnenju nadzor nad prireditelji ključnega pomena, kar pa je najučinkoviteje z monopolom. Marsikatere države in njihova sodišča so pritrdila dejstvu, da pri tej panogi je zelo nevarno, če se vzpostavi liberalizacija tega trga. Namreč prav monopol je tisti, ki omogoča transparentno delovanje vseh regulatorjev regulatorjev in posledic, ki so lahko pri igrah na srečo. Tukaj ne govorimo samo o zasvojenosti, tukaj govorimo predvsem o odmiku od tistega, kar nam kar nam te igre jemljejo. Torej neko finančno svobodo, socialne probleme ter seveda v drugi obliki jemljejo nekatere pravice zaposlenim v igralništvu. Naj vam preberem, kaj je bilo rečeno s strani predstavnikov Nacionalnega sveta invalidskih organizacij: Vsakršno spreminjanje dosedanje ureditve prirejanja klasičnih iger na srečo bi torej bistveno vplivalo na financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter bi lahko močno poslabšalo njihov položaj. Mi smo v treh branjih popolnoma vsebinsko prodrli v bistvo tega predloga in obstoječega zakona in bili kritični do marsikatere točke, ampak seveda interpretacije v parlamentu tako z leve in desne pri teh predlogih so lahko zelo različne in njihovi pogledi. Ampak ravno tovrstne javne izjave predstavnikov dotičnih organizacij dajejo vedeti, da se politika slabo odloča, kajti tisti, ki se jih ta zakon najbolj tiče, so proti njemu. težko je izpostaviti predlagatelja, ki ga ni, že pri tretjem branju, že tretjič zapored – govorim o ministru Širclju –, kajti sam je bil deležen marsikaterega očitka in vprašanj, zakaj trmasto rine v spremembo zakona, ki ne koristi praktično nikomur; razen liberalizaciji tako trga kot seveda s tem deregulaciji nekih monopolov, ki pri tej panogi so nujno potrebni. In to dokazujejo mnoga sodišča širom evropskih držav. Naj vam izpostavim še dejstvo, da tovrstne spremembe bodo vplivale ne samo na financiranje humanitarnih, invalidskih in športnih organizacij, ampak bodo omogočale neko liberalizacijo, kateri nismo bili priča nikdar v naši zgodovini in je podobna tisti, kot jo poznamo v nekaterih državah nekdanje Jugoslavije. Torej govorim o tako imenovanih kladionicah oziroma stavnicah, ki omogočajo dostopnost do iger na srečo praktično na vsakem vogalu. vogalu. Kot Goričan, kot prebivalec tistega centra igralništva v naši državi lahko v prvi osebi povem, da smo bili v poznih 90. letih in v začetku prejšnjega stoletja priča mnogim tragičnim zgodbam v družinah zaradi zasvojenosti z igrami na srečo. To se je seveda hvala bogu zaradi delovanja in zakonodaje, ki jo imamo, onemogočilo na minimum. In praktično danes je tega relativno malo. Ampak s spremembo tega zakona bi se lahko dopustilo praktično dostopnost do iger na srečo tudi osebam, ki so lahko ranljive za tovrstne zlorabe. Spoštovani, nejasen je cilj, nejasen je predlog, komu služi. Zakaj bi razbijali nekaj, kar funkcionira, in nekaj, s čimer so vsi relevantni dejavniki relativno zadovoljni. Vsi se strinjamo, da so potrebne izboljšave v življenju pri vseh postopkih. In praktično življenje se vselej spreminja in s tem je tudi treba zakonodajo prilagajati našim potrebam in spremembam. Ampak ta sprememba je dejansko nesmiselna in nihče ne razume, zakaj vladna koalicija in Vlada vztrajata pri predlogu, ki ga praktično ne podpira nihče. Zato, spoštovani predsednik, če mi je ob tem dovoljeno, bi lahko samo z zaskrbljenostjo prosil kolegice poslanke in poslance, da se ne ozirajo na dnevno politiko in na predlagane spremembe, in naj se raje ozirajo na posledice teh sprememb, ki jih bodo čutile tako športne organizacije, nekatere opozarjajo, da je ta zakon slab, kot humanitarne, ki so steber delovanja naše družbe na področju humanitarnosti. Tako kot je Rdeči križ, ali pa Karitas, ali pa mnoge druge humanitarne organizacije, ki opozarjajo, da je sistem financiranja, ki ga predlagate, nestabilen in disfunkcionalen; kot tudi invalidske organizacije, katerih delež pri financiranju s tega naslova je izjemno velik. Torej posegamo v področje ranljivih posameznikov in skupin s ciljem, da se liberalizira nek trg, ki je po zgledu mnogih evropskih držav potreben udeležbe monopolov zaradi trajnostnega in konsistentnega delovanja. V V Poslanski skupini Socialnih demokratov – tako kot od prvega branja do zadnjega branja – bomo vztrajali pri tem, da je zakon škodljiv, da je zakon neprimeren za potrditev. In želel bi si, da bo prihodnji teden ob glasovanju prevladal občutek odgovornosti ne samo do športa, ne samo do invalidov in invalidskih organizacij, ampak tudi do humanitarnih organizacij, ki so ravno v teh tednih ponovno izjemno izpostavljene pri obvladovanju begunske krize in pri pomoči tistim, ki pomoč potrebujejo. Hvala lepa.

in pa Fundacija za financiranje športnih organizacij, tudi vsi ostali deležniki, tu moramo našteti tudi občino, slišali smo danes ničkolikokrat – Karitas in tudi druge države, kako se opredeljujejo do tega, da širiš koncesionarje za igre na srečo, opozarjajo, da to ni dobro. In na koncu koncev država je tu ostala popolnoma sama. In človek se sprašuje, kakšna je to demokratična država, glede na to, da vlada niti ni javne razprave uvedla okrog tega, da bi bilo možno, da bi v javnosti ljudje, vse te organizacije povedali svoje. In vi vztrajate in praktično na silo želite ta zakon sprejeti. Poleg tega ta amandma, ki ga zdaj obravnavamo, pa takšen amandma glede na Zakon o igrah na srečo sploh ne spada v proračun. To je nehigiensko, če veste, kaj pomeni beseda nehigiensko. To je predrzno, nespodobno, ali kako naj se še izrazim. Tak amandma v proračunu nima kaj iskati tu, v Državnem zboru. v Državnem zboru. Igre na srečo, tu gre praktično za nek hobi. In hobi je do takrat, da ne preraste v neko zasvojenost. In če preraste v zasvojenost, potem povzroči dodatne družbene probleme in škodo. Vemo, kaj pri tem prinaša za posameznike, za družine in tudi za družbo. Igre na srečo niso nobena dodana vrednost za razvoj neke države, za razvoj družbe. Daleč od tega. Tu mora ostati na nivoju nekega hobija. In da bo meni nekdo rekel, da zdaj, ko uvajajo, prihajajo novi koncesionarji, pet jih je lahko, ki bodo z dobički zmanjševali ta proračun za te organizacije, da bodo pa zdaj davkoplačevalci preko proračuna to pokrivali,

Hvala lepa za besedo. Dober dan še enkrat, kolegice in kolegi, spoštovani podpredsednik! Ne mine en dan v Državnem zboru, da nimamo na mizi predloga za novo privatizacijo nečesa. Včeraj smo govorili o visokem šolstvu. Že v včerajšnji razpravi sem omenil vse škodljive učinke, ki jih je privatizacija do zdaj imela, bodisi v gospodarstvu bodisi v skrbstvu, o domovih za starejše smo govorili in tako naprej in tako naprej. zelo realno pogledamo 30 let privatizacije v Republiki Sloveniji, povejte mi en dober primer, ki se je izšel lepo, javnega podjetja, nečesa, kar je bilo v javnem interesu, nečesa, kar je kar je bodisi lokalna skupnost ali država ali kakorkoli nadzorovala, kontrolirala, in je potem šlo s privatizacijo na boljše in so bili učinki boljši za delavce, boljši za gospodarstvo, boljši za proračun, boljši za skupnost, boljši za socialno sliko, boljši za karkoli. Niti enega takega primera ni. In liberalizacija, o kateri govori oziroma jo ponuja pričujoči predlog, spoštovani kolegice in kolegi, ni drugega kot še ena akcija grobe privatizacije, le da tokrat govorimo o zelo zelo kočljivi gospodarski panogi, ki ima zelo otipljive, tudi negativne lahko, družbene posledice; in moramo zato še posebej z njo delati v rokavicah. Da je ta zakon že v štartu, od začetka obravnavane – pa je zdaj na naših mizah že, ne vem, nekaj tednov, nekaj mesecev – slab, o tem se strinjajo vsi, vsi deležniki v življenju tega zakona, športne organizacije, humanitarne organizacije, invalidske organizacije, svet delavcev, lokalna skupnost. Vsi se strinjajo, da je ta konkreten predlog, ki razširja možnost privatizacije tega našega igralniškega zemljevida in privatizacijo našega največjega plejerja na tem področju, pač slab. Očitno navija za ta predlog samo nekdo v vladi in nek njegov prijatelj ali kdo, ki ima s to konkretno akcijo interes, pa saj smo že o konkretnih imenih govorili, če se spomnite, na odboru in na preteklih obravnavah. In pred sabo imamo eno tako brutalno, kočljivo družbeno situacijo s to gospodarsko panogo, da je tukaj treba odpirati vrata ne liberalizaciji, ampak ravno obratno; skrbeti za to, da so stvari regulirane, da so pod budnim očesom pristojnih služb, lokalnih skupnosti, v tem primeru tudi centrov za socialno delo in vseh dejavnikov, ki jih igralniška dejavnost potegne za sabo ob svojih obstranskih, žal negativnih, družbenih učinkih. Ne pa odpirati vrat novim lastnikom, deregulaciji ali pa, da rečemo temu, elastični politiki delovnopravne zakonodaje, s katero tudi flirta ta zakon. flirta ta zakon. Kar me pripelje na drugo točko, kot sem že v uvodnem stališču povedal, tradicionalno zopet lahko zaznamo od tega predlagatelja en konkreten napad na delavce. Delavci se oglašajo, mimogrede, če vas zanima, v današnji ediciji Primorskih novic si lahko preberete članek, kjer mislim, da je novinar izvrstno povzel stališča zaposlenih, ki so zaskrbljeni nad tem, kar se danes tukaj dogaja oziroma kar se bo zgodilo na to temo na sredinem glasovanju. Ampak ne, predlagatelj zopet ruši vse pred sabo, ruši opozorila delavcev in se odloča za rahljanje licenc. In licence so pri igralniških delavcih, tako delavci – in vam srčno priporočam res, preberite si ta članek – pravijo: »Licence so nam kot zdravnikom specializacija.« Gre za zelo specifično delovno okolje, delovni proces, ki zahteva licenco zato, da jamči kakovost, preglednost in varnost pri igralniških delavcih. In upravičena je ugotovitev, da so licence pri igralniških delavcih, lahko vzporednico potegnemo z zdravnikovo specializacijo; gre za zelo specifičen poklic, ki terja znanja, veščine in profesionalnost. bi pa tukaj vlada malo olajšala oziroma ukinjala in na tej točki rahljala te licence. Kaj to pomeni? Vsakdo, tudi nevešč, tudi neizobražen, tudi ne zverziran v igralniškem poklicu, bo to lahko opravljal na škodo vseh, ki to že opravljajo, standardi se bodo nižali, v bazen zaposlenih bodo lahko prihajali nevešči delavci, lahko bodo in lažje bodo podplačani. Pa imamo potem cel vlak, celo verigo podplačanih, prekarnih zaposlitev, socialnega dampinga in se zaključi na centru za socialno delo, o tem govorim. In še enkrat, preden zaključim, ta zakon je slab, tega zakona ne ne podpira nihče. V Levici mu nasprotujemo iz več razlogov. V ospredje sam postavim ta ignorantski odnos, ta škodljivi odnos do delavk in delavcev. Njih ni vprašal o tej zadevi nihče ničesar. Oni sami pravijo, da že sedaj delajo v slabih pogojih, če citiram: »Zaposleni so preobremenjeni, prerazporejeni na druge oddelke, kjer je pomanjkanje. Kader odhaja in skorajda ni novih ljudi, ki bi si želeli zaposlitve pod takimi pogoji.« Sedaj pa na to, kar je sedaj na te izzive znotraj podjetja, ki jih imajo zaposleni že sedaj, še novo bombo rahljanja delovnopravnega okolja za zaposlitve, da bo še slabše, da bodo še slabše plačani, da še ne bodo mogli vsaj približno, ne bom rekel, uživati, ampak vsaj biti nekje v okolju varne zaposlitve, če je že okolje, kakršno je. To bombo na Novogoriško prinašajo takšni predlogi. Še enkrat, niti stroka, niti sindikat, niti lokalna skupnost, niti humanitarne organizacije, niti športne organizacije, niti invalidske organizacije, še enkrat poudarim, kar sem že stokrat poudaril, kaj, za vraga, ima ta vlada proti invalidom. Nihče ne podpira tega predloga, nihče. Nihče, ki se ga delo v Hitu, delo v igralniški panogi tiče, tega predloga ne podpira. podpira. Spoštovani predstavniki vladnega buldožerja, jaz vam polagam na srce, razmislite pred sredinim glasovanjem. Pa če ne drugače, se malo oglasite do delavk in delavcev v Hitu, oni so Hit.

Uvodoma bi rad samo to povedal, da predlog amandmaja, ki ga je vložila koalicija, bom podprl. Podprli ga bomo tudi v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke. Ker so predhodniki izkoristili priložnost pri razpravi o tem amandmaju širšo razpravo, se bom dotaknil tudi jaz. Ne moremo mimo dejstev, da prihodki iz iger na srečo v Sloveniji drastično upadajo. In te problematike nihče od opozicije ni izpostavil že pri današnji razpravi, pa tudi pri razpravi v drugem branju tega zakona. In če prihodki z naslova iger na srečo padajo, to pomeni, da se znižujejo prihodki v proračun in znižujejo se prihodki humanitarnih in športnih organizacij. Prihodki z naslova iger na srečo v letu 2008 so znašali 418 milijonov, leta 2019 pa 323. To pomeni upad za več kot 23 % in to predstavlja približno 100 milijonov manj prihodkov. 100 milijonov manj prihodkov pa se potem porazdeli na slovenski proračun in na humanitarne organizacije. Jaz sem prepričan, da ta upad prihodkov ni z naslova, da se v Sloveniji igra manj iger na srečo, temveč da se zaradi takšnih in drugačnih razlogov igralci selijo v tujino. S tega naslova Slovenija izgublja, izgublja slovenski proračun, izgubljajo humanitarne organizacije, izgubljajo športne organizacije, izgubljajo klubi. In zaradi te spremembe zakona se bo stanje izboljšalo. Prepričan sem, da tudi, spoštovani kolega Nemec, ni v Evropski uniji ali v Evropi monopola, kakršen je v Sloveniji. V Sloveniji na področju športnih stav imamo privatni monopol in mimo tega dejstva ne moremo iti. Danes ste rekli, da so vsi zadovoljni. To ne drži. Ne, zadovoljna sta izključno samo dva ponudnika, nezadovoljni pa so uporabniki in nezadovoljstvo uporabnikov se vidi v upadu prihodkov v primerjavi z letom 2008 do leta 2019. In ne drži, da odprtja športnih stav nihče ne podpira. Marsikatera panožna športna organizacija je podprla odprtje trga športnih stav,

regulira, nadzor nad igrami na srečo bo še vedno obstajal, prepričan sem, da ta nadzor bo še boljši. In ena izmed ključnih zadev tega zakona je tudi, da zaščitimo tiste najbolj ranljive skupine pri igrah na srečo, to so pa mladoletni. In daleč od tega, kar poskuša na nek način razlagati tudi opozicija, da dostop do iger na srečo v Sloveniji danes ni dostopen na vsakem kraju. Je. kraju. Je. In dejansko vsak bencinski servis ponuja terminal za igro na srečo. Vsaka poslovalnica pošte ponuja terminal za igro na srečo. Kakšen je tukaj nadzor, da mi vemo, da teh terminalov ne uporabljajo mladoletne osebe? In ne vem, česa se toliko bojite, ampak v Slovenski demokratski stranki takšen predlog zakona podpiramo. Podpiramo ga zaradi tega, ker smo proti privatnim monopolom, ker smo za večji nadzor in ker smo prepričani, da s to spremembo zakona bo imel slovenski proračun višje prihodke. Višje prihodke pa bodo beležile tudi humanitarne organizacije, invalidske organizacije in nenazadnje tudi športne organizacije, katerih ključni namen je ta zakon.

Vojna v Ukrajini v tem tisočletju – tu gre za največjo katastrofo begunske krize. Že sama vlada je rekla, ministri, da bo Slovenija prevzela 200 tisoč beguncev. Vemo, kaj se dogaja na Poljskem, na Češkem, da ne zmorejo več. In tu, spoštovani kolegice in kolegi, vstopajo na sceno zopet prostovoljci in so že vstopili. Dnevno lahko to spremljamo. In mi bi danes z novimi koncesionarji, ki bodo z dobički del tega prihodka odnesli ven, bomo to dopuščali, namesto da razmišljamo, kako bomo danes humanitarnim organizacijam in športnim organizacijam – tudi športnim organizacijam, vemo, da so tudi športnike najprej sprejeli in da jim pomagajo pomagajo – zagotovili več sredstev. Ne pa da bomo zdaj koncesionarje spuščali v ta bazen, da nam bodo te vire odnašali. To je nedopustno. In še enkrat, zaključujem, nehigiensko je. Ta zakon je nehigienski, sam ta amandma pa še bolj nespodoben, predrzen. In danes ta zakon in tudi amandma ne sme biti sprejet. Ne paše v Državni zbor. Hvala. Izvolite. **MATJAŽ NEMEC (PS SD):** Hvala, podpredsednik. Bom razpravljal, zato da bom imel nekoliko več časa, pa bom tudi odgovoril na nek način kolegu Pogačniku, ker me je imenoval. Začel bom pri zadnjem. Gospod Pogačnik je omenil, da že danes imamo dostopnost praktično na vsakem Petrolu in s tem v bistvu že sedaj omogočimo, da vsakdo lahko igra, stavi in igra na srečo. Ampak, gospod Pogačnik, tukaj gre za popolnoma drugačen koncept razmišljanja. Sam prihajam iz Nove Gorice. In veste, kakšna je razlika, ko dejansko ti odpreš tako imenovano stavnico oziroma kladionico, ali pa na drugi strani ob tem, ko tankaš, igraš še loterijski listek? Razlika je v tem, da ko ti vstopiš v prostor, kjer je dejansko sama arhitektura prilagojena želji in potrebi igralca in žvenketanju denarja, na tak način seveda se spodbuja potrošništvo, v tem primeru igralništvo, in spodbuja zlorabo le-ega. Če ti vstopiš na Petrol, kot ste omenili, na pumpo po domače, teh dejavnikov, ki vplivajo na spodbudo želja, da igraš, ni. In to so te razlike, ki psihološko delujejo na to. Jaz vam bom prebral v tem kontekstu izjavo vodje centra za zasvojenost v Novi Gorici. To je gospod Miha Kramli, ki pravi: »Predlog zakona zgolj pavšalno govori o povečanju pozitivnih učinkov, pri čemer ne razlaga, kje se bodo ti učinki tudi odražali. Več ponudnikov ne zagotavlja več sredstev. Imeli bomo le višjo prodajo in večjo stopnjo take zasvojenosti ter zaradi visokih izplačil manjši izplen. Ocenjujem, da je zakon popolnoma neprimeren in družbeno škodljiv.« To je vodja za zasvojenost v Novi Gorici dejal, seveda s svojimi bogatimi izkušnjami, kot sem že prej omenil. Pravite, da denar odteka v tujino zaradi tega, ker igralci igrajo v tujini, in da je to rešitev, vam pa ne pritrjuje niti ena organizacija. Lahko zaznava podoben fenomen, ki ni nujno družbeno škodljiv, ampak odgovor nanj je nepravilen, na kar opozarjajo vsi relevantni igralci. Naj vam omenim, ob vaši trditvi, da praktično nima nobena evropska država takšne ureditve, kot jo poznamo mi, izjavo evropskega združenja loterij, ki je bila izrečena 12. 10. 2021, ki pa govori: »Takšen predlog, kot ga vi predlagate,« to govori Združenje evropskih loterij, »takšen predlog ni prepoznan nikjer na svetu in je popolnoma v nasprotju z načinom loterijskega dela. Več operaterjev loterije ne pomeni več obrata in več prihodkov.« Odgovarjam vam v imenu loterije na vaše trditve, da ob liberalizaciji bomo deležni večjih prihodkov. Torej evropsko združenje loterij, krovna organizacija na tem področju, zanika vaše besede. In nadaljuje: »Loterije ni mogoče primerjati z drugimi vrstami igre na srečo.« Naj vam povem, da to ne pomeni več denarja, kot trdite sami. Bom začel pri Fundaciji za šport v njeni objavi 31. 8. 2021, ki pravi: »Svet Fundacije za šport ugotavlja, da predlagane spremembe Zakona o igrah na srečo lahko negativno vplivajo na višino zbranih sredstev z naslova koncesijske dajatve. Ogrožajo stabilnost financiranja Fundacije za šport, torej športa, in posledično športnih organizacij. FŠO nasprotuje sprejetju novele zakona, kakršnikoli spremembi ureditve prirejanja klasičnih iger na srečo brez predhodne temeljne javne razprave ter predhodnih verodostojnih analiz finančnih posledic na višino koncesijskih dajatev.« Tudi mi smo predlagali, da je potrebna javna debata, razprava z vsemi deležniki pri tako pomembni spremembi, ampak ste jo zavrnili; in za vas in za to vašo vlado dialog pomeni monolog. Torej kar rečete vi, to velja, kar pa rečejo strokovnjaki s tega področja, pa je samo en momentum, šum v postopkih, ki jih želite izpeljati. Preidemo na invalidske organizacije. Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije je 20. 9. 2021 izjavil: »Kot zainteresirana javnost pri sprejemanju zakonodajnega zakonodajnega akta Evropsko komisijo obveščata o navedenih kršitvah pri pripravljanju Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo.« Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije je o tem obvestil Evropsko komisijo, tako daleč smo prišli. Nacionalni svet invalidskih organizacij je 12. 10. 2021 izjavil: »Vsakršno spreminjanje dosedanje ureditve prirejanja klasičnih iger na srečo bi torej bistveno vplivalo na financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter bi lahko močno poslabšalo njihov položaj.« Torej ne gre za več priliva, ampak gre predvsem za skrb, da tega priliva sploh ne bo. In na to ne opozarjamo mi, ki smo v opoziciji, opozicijski poslanci, ali pa jaz, ki prihajam iz Nove Gorice, kjer dejansko s tem posegom spravljate v negotovost delovanje spravljate v negotovost zaposlene na Hitu, ki ga z licenciranjem dejansko spravite v položaj degradacije svojega lastnega poklica. To so veščine, to je know-how, ki smo ga pridobili tako v Novi Gorici kot v centrih igralništva, ki so neodtujljive, ki jim moramo dati ustrezno vrednost. In vi s tem predlogom razvrednotite te poklice, ki so pa izjemnega pomena, ker tukaj gre za psihološki moment odnosa med ponudnikom iger na srečo na eni strani in tistim, ki te igre izvaja. In ta odnos mora biti predvsem odnos velike odgovornosti, družbene odgovornosti. In zato je potrebno, da so ti ljudje primerno izobraženi. Mi smo ta sistem praktično vzpostavljali 40 let – odnosa zaposlenega do igralca. Vi pa s tem rušite te odnose, ki so se vzpostavili na račun našega domačega znanja in vedenja, ker seveda postavljate Hit v vlogo, kot ste želeli postaviti Sava Turizem, ki bog ti ga ne vedi, ali je bil dejansko res interes, da se tudi igralniški gigant Hit na podlagi sprememb zakona nese v naročje od vas izbranega ponudnika. Torej v tem primeru so vse oči uprte v avstrijski Novomatic, o katerem smo že govorili. Jaz vam bom še nekatere izjave prebral, kajti danes je prav, da ne govorimo samo politiki, ampak da dejansko skozi relevantne akterje vam dokažemo, da kar počnete, je škodljivo ne samo za športne, ne samo za humanitarne, ampak tudi za invalidske organizacije in seveda za zaposlene v sektorju igralništva. Torej odgovarjamo vam na vaše očitke z javnimi izjavami institucij, ki se jih tiče. In dovolite mi, da se mogoče ob zadnjem prebranem citatu dotaknem Rdečega križa oziroma Slovenske škofovske konference, kjer sta monsinjor mag. Alojzij Cvikl in monsinjor Stanislav Zore izrekla sledeče, in sicer 16. 3. 2022, lahko dobite ta citat na spletni strani katoliška-cerkev.si, kjer govorita, da »je zato nujno, da se pred napovedano večjo širitvijo področja iger na srečo začne široka javna razprava,« čemur seveda nismo bili priča, ker našega predloga niste sprejeli. »Potrebne so interdisciplinarne raziskave, ki ne bodo preučevale samo morebitnih ekonomskih dobičkov,« torej, spoštovani, ni pomemben samo ekonomski učinek, »ampak tudi zelo verjetne etično, vzgojno in socialno škodljive stranske pojave, ki lahko daljnosežno izničijo tudi gospodarski dobiček in koncesijske dajatve. Slovenska karitas in Slovenska škofovska konferenca zaradi mnogih že vidnih in predvidljivih škodljivih posledic pozivata vse odgovorne, da si zastavijo resno vprašanje o smiselnosti in razumnosti spodbujanja širjenja iger na srečo v Sloveniji ter čim prej vzpostavijo učinkovite preventivne programe za tovrstne oblike zasvojenosti.« Monsinjor Stanislav Zore in monsinjor mag. Alojzij Cvikl. Jaz mislim, da je ta diapazon od zaposlenih na Hitu, Fundacije za šport, humanitarnih organizacij, invalidnih organizacij, rimokatoliške cerkve še v zadnjem primeru dovolj širok, da smo v stanju odgovornosti, ko moramo ta zakon zavrniti z vso odgovornostjo. Imamo zelo širok diapazon akterjev, ki nasprotuje, da Vlada ni bila pripravljena o tem pripraviti javne razprave na učinke tega predloga, ki so negativni, in da to sprejme na rokohitrski način, na način, ki ustvarja vtis, da gre za lobističen zakon za že vnaprej znanega ponudnika. Ta netransparentnost odpira več vprašanj, kot daje odgovorov, tisto, kar je pa neizpodbitno dejstvo, pa je, da je v vseh svojih elementih, tega ne govorim jaz, sem vam prebral stališče deležnikov, ta predlog spremembe zakona škodljiv. Zato, spoštovani kolegice in kolegi, nujno pomembno je, da ohranimo svojo odgovornost na način, da predlog preprosto zavrnemo. Hvala lepa.

tudi pravilno, da ste v tej dvorani, v kateri se argumenti ene ali pa argumenti druge strani stehtajo. In ne vidim smisla, kolega Nemec, za en tak napadalni način, tukaj povejte, na kaj se naj bi kdo, katera stran podprla.

2008 do leta 2019, približno za 100 milijonov. In teh 100 milijonov pomeni manj prihodkov za slovenski proračun, manj prihodkov za humanitarne organizacije, manj prometa za športne organizacije. Glede oglaševanja, jaz sem prepričan, da na področju športnih stav bo na področju oglaševanja šlo po poti tobačnega zakona. In prepričan sem, da prejkoslej oglaševanje, predvsem športnih stav, ostalih stavnic, bo prepovedano. Španska La Liga je že prepovedala oglaševanje klubov na dresih, mislim, da z naslednjo sezono tudi Premier liga, in prej ko slej bo ta prepoved. In mislim, da bojazen glede teh zastavic in vsega skupaj, kako bojo visele z, območij, kjer bodo ponudniki iger na srečo, je odveč. In že tudi danes na bencinskih servisih vidimo to oglaševanje Športne loterije in ta Športna loterija je privatni monopol. Spoštovani kolega Nemec, naštejte mi eno državo v Evropski uniji ali v Evropi, ki ima privatni monopol na področju stav. Mislim, da je ni. Na drugi strani kar nekaj panožnih zvez podprlo spremembo Zakona o igrah na srečo in pa odprtje športnih stav. In leta 2018 takrat tako imenovani Zormanov zakon je tudi Fundacija za šport podprla. Kajti prepričani so takrat bili, da s tega naslova bo več prihodkov za športne organizacije in pa klube. In zdaj ne vem, kdo zavaja. Jaz sem prepričan ali pa v Slovenski demokratski stranki bomo soglasno ta zakon podprli. Prepričani smo, da ta zakon prinaša bistvene izboljšave na področju športnih stav, odpravlja privatni monopol. In prepričani smo tudi, da bo prinesel večji nadzor, ki ga danes, vsaj po mojem mnenju, ni; oziroma ni dovolj velik. In na drugi strani pa z odprtjem tega, sem prepričan, da bodo višji prihodki za proračun, za humanitarne organizacije, za športne organizacije. In nedvomno sprejeti amandmaji tako v drugem branju kot amandma, amandma, ki je vložen s strani koalicijskih strank in ga bom jaz osebno podprl, dajejo dodatno varnost, da humanitarne organizacije in športne organizacije zaradi odprtja trga ne bodo dobile manj sredstev. Hvala lepa. Besedo ima Vojko Starović. Izvolite. Pardon, replika, Matjaž Nemec. **MATJAŽ NEMEC (PS SD):** Hvala lepa. Se opravičujem kolegu Staroviću, moram replicirati kolegu Pogačniku. Namreč v naši državi ne obstaja monopol, ampak obstaja duopol, ko govorimo o področju ponudnikov športnih stav. Prej ali slej, spoštovani gospod Pogačnik, se bo oglaševanje uredilo, ni nobeno zagotovilo, še manj pa zakonsko, da se bo pri nas karkoli spremenilo. Zagotovila v predvolilnem času na sejah Državnega zbora, še posebej ko niso izrečena s strani ministra, ki je danes ponovno odsoten, niso nobeno zagotovilo. Jaz vam bom odgovoril z enim citatom na vaš edini argument, s katerim se lahko strinjam, o tem, da so prihodki s tega naslova v padanju. Trdim pa, da je način reševanja tega, ki ni edini pogoj, še posebej pogoj uspešnosti delovanja neke panoge, v naslednjem citatu. Pravni strokovnjak Philippe Vlaemminck je za RTV Slovenija izjavil: »Preprost izračun pokaže, da monopolne loterije izplačujejo 50 do 60 % prihodkov za dobitke. Bruto dobiček je tako 40-odstoten.« Če imate torej 35, 40 % dobička in ne gre za davke 10 %, ta znesek znaša 4 % prihodkov. Če pa je na trgu večja konkurenca, prihaja do višanja izplačil za dobitke.

Za enak davčni prihodek bi ljudje morali igrati osemkrat več. Če želite povečati davčne prihodke na konkurenčnem trgu, bi morali ljudje igrati igre na srečo in športne stave od 10- do 15-krat več. Torej če se razumemo, kaj je pravni strokovnjak želel povedati, je, da z liberalizacijo dostopnosti do iger na srečo samo povečamo potrebo po še večjem igranju tistih, ki že igrajo. Spoštovani kolegice in kolegi, teh je relativno omejeno število. Ne glede na število ponudb in ponudnikov so to isti igralci, ki samo spreminjajo produkt; se pa ne povečuje število igralcev. Torej trg bo povzročil slednje, da z agresivnim oglaševanjem se bodo ti isti igralci, ti isti, ki so lahko zasvojeni ali pa ne, samo še bolj izpostavili svoji zasvojenosti. Torej s tem s tem povečujmo možnost večje zasvojenosti; in to najverjetneje, to dokazujejo izračuni, najbolj ranljivih skupin, ker so te bolj podvržene igranju iger na srečo. Tu je vsa logika, dokazana s števili. Torej ni edina želja te panoge – in to dokazujejo vsi – samo in zgolj dobiček, tukaj so stranski učinki takšni, da lahko ta dobiček izničijo. In zato je potreben ta balans in ravnovesje v tej panogi.

Kolega pred mano je drastično kršil in zlorabil poslovnik, izkoristil je repliko za razpravo; in to ni v skladu s poslovnikom. In tudi glede na to, da je bila čisto napačna interpretacija replike na to, kar sem jaz imel, mi po poslovniku

gospoda Nemca, da je bolj razpravljal, kot je bila replika na razpravo, ampak tega ne bom dovolil. Pred vami imamo razpravljavca Vojka Starovića in potem boste dobili besedo kot razpravljavec. Izvolite, gospod Starović.

ki je bil za sanacijo takratne igralnice. In sem dodobra spoznal, kaj to pomeni in kaj se dogaja. In če pogledam ta 12. člen, ta amandma, ta v bistvu v popolnosti razkriva škodljivost, nesmiselnost tega zakona, ki je popolnoma nerazumen. Poglejte, mi vlagamo v to varovalko zato, ker vemo, da bo šel denar drugam. Kam bo šel denar? Kam bo šel denar? Tu zaslužen, z našimi ljudmi, z njihovo zasvojenostjo. Kam bo šel ta denar?

v svojem času je zgradila en kup stvari. Iz tistega denarja se je en kup stvari zgradilo, od Tartinijevega trga do obnove obnove Gledališča Tartini, izgradnja Avditorija, celotne marine, aerodroma. En kup stvar se je zgodilo in še mnogo drugih, tudi Casino Portorož je bila tista igralnica, ki je ustanovila Hit Gorica in tudi Hit Gorica je naredil koristi po starem sistemu. Kakor kolega Pogačnik pravi, da v letih nazaj, od 2008 do2019, je bil manjši prihodek od igralnic. Pa zakaj je bil manjši? Zato, ker je že takrat bil sprejet nek zakon, ki je bil slab za igralništvo. Tisti zakon je bil sprejet čisto iz enega enostavnega razloga. Da so razrušili obstoječe dobre firme, da so omogočili drugim vstop;

Mi imamo obstoječi sistem, ki ga imamo in deluje, to je kapitalizem. In če smo državniki in če je to država, moramo skrbeti za lastni kapital. Moramo skrbeti za našo buržoazijo, če tako malo rečem, za kapitaliste, za sklade, investicijske sklade je treba poskrbeti, da lahko domači investirajo, ne pa da gredo zadeve, dragi moji, v tujino. Poglejte, vse, kar ustvarimo, povprečje je, se deli tako. Kar ustvarimo bruto družbenega produkta, bi rekli, kako se ta deli, bruto govorim? Nekaj gre kapitalu, nekaj gre delu, tisti, ki ustvarjajo neposredno, ampak kapitalu gre 35 % in ta se še vedno povečuje. Ne mislite, da so to samo dobički, to je tudi amortizacija pa ostale stvari, ki štejejo zraven. Torej nam vse odteka, mi se odpovedujemo, mi delamo za druge, mi smo …, kaj bi jaz rekel, kolonialna dežela zmeraj bolj postajamo na ta način, če prodajamo firme. Ali je glavno, da dobi nekdo provizijo, prosim vas lepo. Meni se zdi, da drugega razloga tukaj, razumnega, ni. Drugega razloga tu, razumnega, ni, razen da nekdo povleče provizijo od tega, da sprošča ta trg in spušča druge notri, da bodo odnašali denar iz naše države, iz naše Slovenije. državni proračun naj zaradi tega prevzame breme financiranja športnih in humanitarnih organizacij. Pa kaj smo nori?! Resno, to je popolnoma nerazumno, moram povedati in poudariti še enkrat, popolnoma nerazumno. Mi moramo skrbeti za domači kapital. Kapital je tako koristna reč, da vam ne morem …, brez sredstev ne moreš nič narediti. Če nimaš kapitala, ne moreš proizvajati. Samo moramo skrbeti za naš kapital, ne za tuji, lepo vas prosim. Država bi morala biti posvečena temu. Vse države so posvečene temu. Medtem ko so pri nas kupovali firme, ko so šle, ko smo jih prodajali, so šle investicijskim skladom, ki so … Recimo v Nemčiji je bilo prepovedano tem prodajati, mnogim takim – sumljivim, nepreverjenim in tako naprej. Sedaj pa zopet spuščamo nekoga v to. Ali veste, zakaj je bila portoroška portoroška igralnica tako uspešna in je lahko delala stvari, ki jih je delala v družbeno korist in v korist okolja? Zato, ker v Italiji ni bilo dovoljeno imeti več kot toliko igralnic in so Italijani prihajali k nam. Našim pa ni bil dovoljen vstop. Torej smo samo s tujim denarjem ta razvoj naredili, bi rekel. tako je bilo bolj razumno ravnanje kot današnje. Sedaj pa kar spustimo, kar spustimo, naj odnašajo denar! Kdo pride mimo – mimo, tako kot se je skoraj s hoteli zgodilo. In potem mi, ker nimamo lastnih investicijskih skladov, ki jih nismo razvili, ga ne moremo kupiti, potem mora država zraven skočiti z dokapitalizacijo, da rešimo pomemben del turizma. Poglejte, obnašajmo se odgovorno.

debeliti, ne more rasti, ne more tehnoloških napredkov narediti, nič ne more; zato ga moramo podpirati. Je to koristna zadeva. Lepo vas prosim, ne podpirajte, da na naš račun se drug kapital debeli. Če hočemo imeti blaginjo v tej državi in če hočemo, da ljudje dobro živijo, da delajo in ustvarjajo, jim moramo pomagati, da to lahko delajo. Naredimo bolj prijazno državo domačemu kapitalu, bolj bolj prijazno, ne samo … Je že tako zelo prijazna, čeprav nekateri razglašajo, ampak davčna obremenitev kapitala pri nas je deleč izpod povprečja Evrope, tako da smo prijazni precej. Ampak na ta način, da nismo dopustili rasti investicijskih skladov, tvorjenje skozi pokojninske sklade, skozi zavarovalniške in tako naprej in skozi množično … 25 milijard evrov imamo na bankah, pa ne naredimo enega, tako kot smo mi predlagali, en sklad – lahko bi bil turistični, pa tudi en sklad – infrastrukturni, ker bi zbirali ta denar, obveznice od ljudi, ki nimajo kam dati denarja, ker banke ne prinašajo več. In bi imeli sredstva za izgradnjo, za modernizacijo železnic in za razvijanje turizma.

tam, kjer ljudje stanujejo, ampak to naj bo tam, kamor gredo na počitnice pa tako naprej, da se jim to ponudi. Sedaj pa to pred vsaka vrata in še tujce bomo zraven spustili. Res noro, ne vem, kaj se gremo. Kaj hočemo bankrotirati?! Hočemo postati res kolonialna država, čisto, in bomo tukaj Slovenci samo še hlapci, ko bomo delali za tuji kapital, ali kaj? Ne vem, v katero smer gremo. Kdo to lahko zagovarja, kateri odgovorni politik? Očitno, jaz ne vidim drugega razloga, resno ne vidim drugega pametnega razloga razen osnovnega principa, da nekdo pri tem zasluži. To je tisto, kar prihaja – njihovi prijatelji, njihovo okolje. Ne vem. In tudi to zagovarjam. kolega Pogačnik, ki se rad pri tej temi oglaša, jaz vem, da se na finance razume in je to debato čisto dobro razumel, za kaj gre. Moramo biti tukaj kritični in moramo biti državniško odgovorni.

ga je prodala vlada, katero je vodila vaša stranka ali v kateri je vaša stranka sodelovala. Glede te zadeva glede prodaje državnega premoženja pa odliva kapitala v tujino se morate prvo vprašati pri sebi. sebi. Druga zadeva, kolega Nemec, napačno ste me razumeli v zvezi z monopolom. Jaz govorim o privatnem monopolu, ponavljam – privatni monopol. Vem, da obstaja duopol v Sloveniji, prepričan sem pa, da v Evropi ali v Evropski uniji ni privatnega monopola, tako kot ga imamo na področju športnih stav v Sloveniji. Poglejte si lastniško strukturo Športne loterije; in to je privatni monopol.

razlogi so verjetno večplastni od ponudbe. Se pa v enem delu strinjam z vami, kolega Nemec. Če bomo poskušali vse te igralce, ki igrajo v tujini, privesti nazaj v Slovenijo, da bodo igrali v Sloveniji, verjetno ne bo dovolj samo sprememba tega zakona, ki ga imamo danes na mizi. Ta zakon bo vsekakor pripomogel k temu, prepričan sem pa, da za vrnitev igralcev v Slovenijo, vsaj na področju športnih stav, bo treba spremeniti predvsem to davčno zakonodajo obremenitev tako imenovanega davka na srečke, ki je v primerjavi s tujino nenaklonjen, nekonkurenčen;

NEMEC (PS SD):** Hvala, predsedujoči. Meni je po tem zadnjem izvajanju še toliko manj jasno. Strinjam se, da je na področju davčne zakonodaje lahko mogoče optimizirati stanje v igralništvu, in ne vem, zakaj tega ne naredite. To je recimo morebiti lahko rešitev za novogoriški Hit, ne da spreminjate licenciranje; govorim o kakovosti izvajanja storitev, ali pa da pripravljate teren za nekega kupca, kot v primeru zeta Orbana, kot beremo v medijih v primeru Sava Turizem, ampak z davčnimi olajšavami ali prilagoditvami bi lahko dejansko uredili ta trg. Ampak tega ne nagovarjate v tej spremembi zakona. Ta sprememba zakona, kot že rečeno, je nastala v izjemno čudnih okoliščinah. Namreč leto pa pol spremljamo dogajanje glede priprave te spremembe zakona in vam bom prebral, kaj je v Sobotni prilogi 27. 11. povedal Borut Sever iz Nacionalnega sveta invalidskih organizacij glede priprave tega zakona. Poslušajte me dobro: »V javni razpravi je bil en zakon, h kateremu smo dali svoje pripombe, ki niso bile prav korenite; in te so bile upoštevane. Do zadnjega trenutka je bil na spletu objavljen tak predlog zakona, potem pa,« pozor, pozor, »je čez noč v državni zbor prišel povsem spremenjen predlog zakona, ki je posegel v odprtje trga in spremembo višin koncesij, kar pa za nas ni sprejemljivo.« to je tisto, kar mi problematiziramo ves čas in na kar opozarjajo tudi konkretno interesne sfere, ki se dotikajo sprememb tega zakona. Vi ste pripravljali en zakon nam na očeh, h kateremu smo dajali svoje predloge, potem pa je Vlada vložila popolnoma drugačen predlog v postopek v Državni zbor in izločila do takrat vse aktivnosti vključujočih deležnikov ali pa tistih, ki bi morali biti vključujoči deležniki v pripravi tega zakona. O tem govorim, spoštovani. Zato govorimo o potencialnem

Hita iz Nove Gorice, ampak posegajo v odvisnost, posegajo v morebitno poslovanje oziroma v poslovanje ne samo ponudnikov, ampak posledično tudi humanitarnih, invalidskih in športnih organizacij. Vi, ki ste ta predlog skrili pred očmi javnosti, ste ga dali v postopke, in to na način, da bi se kakršenkoli deležnik lahko vključil v sam proces. Jaz resnično upam, da bo Državni svet držal obljubo o vetu, tako kot je bila izrečena obljuba v tem državnem zboru. Zaradi tega, ker o invalidih nič brez invalidov. In vi ste brez invalidov, brez športnikov in brez humanitarcev posegali v njihovo delo oziroma stabilno financiranje. In kot rečeno, ni edini pogoj dobičkonosnost te dejavnosti. Na to opozarjajo mnoga sodišča, in to celo sodišča, ki dejansko razumejo trg, svobodo trga in delovanje svobode trga, kot ga ga poznamo v svobodnem svetu. Ampak Romana Dernovšek iz Loterije Slovenije je povedala, da danes imajo igralci loterijskih iger na srečo na voljo ponudbo, ki jo imajo v največjih in najbolj razvitih državah Evrope. Spremembe bodo ponudbo poslabšale, celo sodišče, ki je siceršnji glavni varuh svobode konkurence na tem področju, v več sodbah meni, da za trg loterijskih iger več ponudnikov ne prinaša boljše, temveč slabšo ponudbo. Spoštovani, odgovarjam vam na vaše navedbe. Prinaša bolj zasvajajoče igre in slabše varstvo potrošnikov, prinaša nižje obsege zbranih koncesijskih sredstev in nižje davke od višjih dobitkov za občine, dobički pa se prerazporedijo k zasebnim prirediteljem. In vi, spoštovani, kot predstavnik Evropske ljudske stranke, čeprav SDS imam osebno za populistično stranko, očitate socialdemokratu, ali je ta ponudnik privatnik ali je pa državni, in problematizirate lastništvo v panogi, ki je do zdaj dobro regulirano in imajo največ ravno športniki, humanitarci in invalidi, ne pa posamezniki, ki imajo v lasti to podjetje. Na nek način smo v čudni situaciji, ko sem jaz tisti, ki zagovarjam zdajšnji položaj, ki je lastniško strukturiran na način, da v bistvu omogoča stabilno financiranje; in to poudarjajo praktično vsi v svojih izjavah. Vi pa problematizirate lastniško strukturo, ker da bi morala biti v celoti državna, če sem prav razumel. Ampak spreminjamo nekaj, kar dobro teče, kar laufa, po domače povedano, in ni treba posegati, razen če ima kdo – in v tej vladi smo že večkrat zasačili nekoga, ki ima neposredni interes – tudi v primeru svoj zasebni ali pa osebni interes. In to kaže na to. Tudi, kot že rečeno, predstavnika Nacionalnega sveta invalidskih organizacij sem izpostavil, kajti on je bil tisti, ki je obelodanil način priprave te spremembe zakona, ki ni narejena na transparenten način, to vemo vsi. In ko se nekaj dela na netransparenten način, se dela z namenom, da se dosega svoje lastne cilje, ne pa družbenokoristne cilje, kot vidimo ob tej spremembi. Torej ni argumenta in tudi zmanjšan obseg posla ali pa trga ne pomeni, da je treba uničiti vse in da je treba dejansko onemogočiti stabilno financiranje tako ranljivih skupin, kot so invalidi ali pa humanitarci oziroma tisti, ki so potrebni humanitarne pomoči, da športu, ki je nam vsem tako ljub in je edina panoga v naši državi, ki nas dejansko povezuje, onemogočimo stabilno in nadaljnje financiranje, vsaj v takšnem obsegu, kot so ga zdaj poznali. Tudi rešitev v smislu priprave tega amandmaja s strani vladne koalicije samo govori o tem, da je predlog zakona slab. Zakaj? Ker po normalni kmečki pameti ne spreminjaš zakona in mu kot varovalo dodeliš možnost soudeležbe ali pa participacije iz proračuna v primeru izgub ali pa zmanjšanih prihodkov. To pove, da v bistvu dvomite o tem, da je zakon dober, in da v bistvu interesnim sferam zagotavljate podobno financiranje. To je slab zakon. Zakon mora biti samozadosten v smislu svojih virov financiranja, v tem primeru pa v bistvu samo pritrjujete temu, kar govorimo že ves čas, da je zakon nekonsistenten, in še bolj spodbujate sum, da gre za tipičen lobistični zakon. In v primeru, če bomo deležni četrte Janševe vlade, sem prepričan, da boste posegali na področje tako senzibilnega segmenta naše družbe, kot je kot je področje iger na srečo, na način, da boste sprostili trg, razkosali Hit, prodali igralniški del enemu turizmu, bogsigavedi komu turistični del; in dejansko uničili panogo, ki je od poznih osemdesetih let generirala ne samo goriško regijo ali pa primorsko regijo, ampak praktično centre na področju Republike Slovenije. Govorim o Bledu, govorim o Portorožu, govorim o Rogaški Slatini in centrih, kjer so prisotni večji igralniški ponudniki tudi posebnih iger na srečo. Torej

Predsedujoči, hvala za dano besedo. Kolega Nemec, vi berete vsa ta sporočila invalidskih organizacij in vsega iz meseca novembra 2021.

sprejet in podprt amandma, ki določa minimalno stopnjo koncesijskih dajatev. Danes tega v obstoječem zakonu ni. Ne piše, kolikšne so minimalne koncesijske dajatve.

bi rekel, netočna in ne držijo. In tudi z današnjim amandmajem, ki se pripravlja, se v ta sistem dodatno vzpostavlja varovalka.

je pač koalicija zakon o spremembi dohodnine sprejela. Dejstvo pa je, da marsikatera panožna organizacija, športna, podpira odprtje področja športnih stav. In tudi eden izmed vidnejših članov Socialnih demokratov, predsednik ene izmed panožnih organizacij, podpira odprtje športnih stav, tudi javno. In javno je izrazil zadevo, da športne zveze iz leta v leto dobivajo manj sredstev.

Zopet bom ponovil neko zadevo, zelo preprosto, mi moramo skrbeti za kapital, da ostane v domačih rokah, ker potem tako tudi ostane dohodek, pritoki, prilivi od kapitala. To je pomembno. To so naši …, to so hoteli, to so tovarne, to so stroji, to je vse, kamor je vložen nek denar, da proizvaja novo vrednost. Razumete? Tako je to v tem gospodarstvu, ker brez kapitala ne gre. Jaz vidim v kapitalu zelo pozitivno stvar, ker je sposoben ustvarjati novo vrednost. En proizvodni faktor je delo, drug proizvodni faktor je kapital in skupaj proizvajata. Jaz si drugače ne znam predstavljati nekega rezultata. Po drugi strani moram pa to reči,

leta 2004, cela država je bila, skupaj, vsa Slovenija je bila zadolžena za 17 milijard, to je vse skupaj – državni proračun in občinski proračuni in finančne organizacije, banke in tudi firme. Smo skočil do leta 2008 na 42 milijard. Ljudje božji, več kot enkrat. In potem je bilo to treba popravljati. In to je bilo treba popravljati. In potem v drugi Janševi vladi s prociklično politiko, ker smo bili v krizi, je ta z restrikcijami v javni porabi, na srečo se to ni zgodilo zdaj v tem mandatu, da je sprostila, ampak prej z restrikcijo, ko ni bilo vlaganja v javne investicije, pokojnine so se krčile, vse se je krčilo, je to prociklično, torej z dejanji, ki so še podpirala krizo, smo globlje tonili. In to je bilo treba rešiti. Mi smo bili pred bankrotom. Hvala bogu se je takrat vlada zamenjala in smo rešil in smo šli nazaj v pozitivno. Je bilo pa treba marsikaj prodati; in to pod strogim nalogom in jasno direktivo Evrope, ne po želji takratne vlade. Zdaj pa ne vem, zakaj je zdaj, v tem času treba prodajati tržišče tujcem. Resno ne vem in mislim, da je to izredno škodljiv zakon, izredno, ki nas bo še stal. In če zdaj meša moj kolega,

milijonov, torej skoraj milijardo, zato je treba gledati. Silno neodgovorno obnašanje do proračuna in s tem členom ta proračun še dodatno obremenjujemo. Pa fantje moji, ali smo resni?!

kaj je dolg države pa kaj je skupni dolg in podjetij in državljank in državljanov Republike Slovenije. In če je bilo obdobje leta 2007 pa 2008 bum stanovanjskih kreditov in vsega, so bili državljani in podjetja bolj zadolžena. Janševa vlada v prvem mandatu, med letom 2004 in 2008, je tista vlada, ki je doslej Slovenijo najmanj zadolžila. Hvala lepa. Razpravo Rečeno je bilo, da sem sam izpostavljal besede relevantnih deležnikov, ki niso bili vključeni v postopke priprave te spremembe zakona, kajti vsi moji citati naj bi segali v leto 2021. Ampak kakorkoli že, če se vrnem v svoje citate in v čas priprave tega zakona, naj vam preberem še eno izjavo, in sicer od svetovno znane organizacije, ki bdi nad transparentnostjo, to je Transparency International, ki je v svoji izjavi iz dne 1. 12. 2021 izpostavila slednje: »Zaradi dvomov v transparentnost postopka oblikovanja predloga zakona pozivamo poslance člane Odbora za finance, naj se pred glasovanjem o vsebini dodatno prepričajo in zahtevajo več informacij o okoliščinah nastanka takšnega predloga.« Od takrat, spoštovani kolega Pogačnik, se praktično ni spremenilo nič; razen to, da ste pripravili amandma, ki bi ublažil negativne posledice tega zakona v primeru zmanjšanih prihodkov, in to samo enemu od treh delov segmentov, torej FIHO. Gre za humanitarne organizacije oziroma invalidne organizacije, se opravičujem. Dveh segmentov se niste dotikali. In še ta, invalidne organizacije so se kljub amandmaju izrekle za to, da je ta zakon nesprejemljiv. Torej imamo netransparentno pripravo zakona. Oziroma še več, imamo prvotno pripravljen osnutek spremembe zakona, ki ni bil v takšni obliki, kot je bil javno najavljen, vložen v Državni zbor. Kasneje se je odbijalo vsakršno javno razpravo z deležniki, ne samo v Državnem zboru, ampak z deležniki, na katerih življenje neposredno vpliva ta nerazumni predlog, tako na področju klasičnih kot posebnih iger na srečo. Torej konkretno vplivate na delovanje podjetja, kot je Hit, in po drugi strani na segment športnih stav, Športne loterije, dejansko z odprtjem tega trga, kot ga poznamo v državah južno od nas, ne pa zahodno in severno. Seveda z vsemi vplivi na zasvojenost in na manjšo učinkovitost nadzora; s tem ko dostopnost omogočate, kot pravite vi, ne samo na pumpah, ampak v tako imenovanih stavnicah in kladionicah, pri čemer gre za popolnoma drugo filozofijo privlačnosti, to sem vam pa tudi že omenil. Rekli ste, da je tudi nekje nekdo, ki pa pritrjuje temu. Spoštovani kolega Pogačnik, jaz vam bom počasi prebral relevantne deležnike. In to niso vsi, ker imam goro papirjev, dopisov, relevantnih, in bom samo nekatere izpostavil – z imeni in priimki; ne pa nekdo nekje nekoč. Zveza invalidnih društev Slovenije – Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave, Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Zveza delovnih invalidov Slovenije, Združenje invalidov, svet delavcev Casino Portorož, svet delavcev Hitovih casinojev, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Zveza Sožitje, Društvo distrofikov Slovenije, zveza za invalide Republike Slovenije, Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen iz Kliničnega oddelka za pediatrijo, Združenje mestnih občin Slovenije, Združenje invalidov Forum Slovenije, Karitas, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Športna loterija, Združenje mestnih občin Slovenije, Olimpijski komite, komisija Državnega sveta, katera je napovedala veto, Loterija Slovenije, Mestna občina Nova Gorica. Gorica. Naj dodam še evropsko zvezo loterij ter še mnoge druge, ki jih ne bom ponovno našteval, in izjave, ki so bile dane lanskega leta, ko je bilo vloženo, in letošnje leto, ko je razprava potekala v Državnem zboru. Kljub mnogim pozivom k umiku iz tega zakona se je umaknil le minister, ki ga sploh ne vidimo pri zagovarjanju tega zakona, ki ga je sam pripravil brez deležnikov; z vtisom, da je pripravljen za točno določenega ponudnika, ki bo dejansko posegal tako na posebne kot na klasične igre na srečo. Verjetno bo posebne z nakupom Hita ali katerega drugega slovenskega, mogoče celo državnega podjetja, kot je Hit, in z vstopom na trg, ki je v večini evropskih držav, naprednih držav reguliran, strogo reguliran. In to, kot sem že rekel, tudi na račun evropskega sodišča, ki se praktično z monopoli ukvarja in spodbuja spodbuja liberalizacijo določenih trgov ter opozarja, da gre za specifiko zaradi zasvojenosti in negativnih učinkov, ki jih ima lahko ob neprimerni regulaciji tovrstna panoga v družbi. Torej vse manj oziroma nič argumentov ni, če želimo ostati urejena država na tem področju, ki ima ne samo težave, ampak tudi koristi s to panogo, ki jo skupaj razvijamo že praktično 40 let, in smo bili vodilni v tej panogi. Na našem območju se ta panoga praktično umika nekaterim drugim velikanom, ki so bili še 30 ali 40 let pravi palčki v primerjavi z našimi ponudniki. Torej gre za razgradnjo panoge, ki je ne samo spodbudila razvoj regije, kot je goriška regija, ampak v najboljših časih prispevala skoraj 2 %, govorim samo o Hitu, v najboljših letih prispevala skoraj 2 % v slovenski proračun. Razočaran sem nad tem, nad izgovori in zagovori netransparentne priprave in vključevanja deležnikov pri spremembi tega zakona, z izjemno konfliktnostjo rezultatov, ki jih imamo moč primerjati ne samo v državah, južno od nas, torej Hrvaški, Bosni in Srbiji, ampak tudi na Češkem, ki so imeli to istovrstno izkušnjo z liberalizacijo trga, in danes govorijo ali pa pretežno o negativnih posledicah takšnega ravnanja, ki je neodgovorno, ki ustvarja občutek lobističnega zakona s točno določenim namenom takšnega početja, netransparentno, hitro, brez javne razprave, brez analize negativnih učinkov, s tem da vsi tisti, ki so deležniki, ki dobivajo denar s tega naslova, ki se financirajo s tega naslova, govorimo o humanitarnih, o invalidskih, o športnih organizacijah, o evropskem združenju loterij, so izrecno proti temu, tako kot lokalne skupnosti in sindikati v sektorju igralništva. Razen – se opravičujem – mnenja Ministrstva za finance, ki je pozitivno, in izrečenega mnenja s strani predstavnika Poslanske skupine SDS ni nikogar danes tukaj, ki bi kakorkoli zagovarjal takšno početje. V enem delu sem razumel v stališču poslanskih skupin, da bosta Desus in Nova Slovenija podprla to spremembo zakona, ampak ni nikogar, ki bi si upal srečati z deležniki in zagovarjati to, kar počnete danes v tišini in na netransparenten način v Državnem zboru. O netransparentnosti pa govorim zaradi priprave zakona, ki je bila odmaknjena od interesne javnosti. Torej gre za agresiven poseg Vlade v panogo, ki je izjemno občutljiva, ki prinaša ne samo pozitivne, ampak tudi negativne posledice; in s tem izpostavljate predvsem ranljive skupine,

Predsedujoči, ni se treba opravičevati. Vendar sem pa pogrešal takoj po stališčih, ko se je začela razprava o amandmajih, ni nobeden sprožil, da bi videli, kdo bo vse razpravljal, zraven tega potem

želi razpravljati. In tudi sproti so dobivali besedo, seveda tisti, ki so pa želeli repliko in bili upravičeni do nje, so jo tudi prejeli. Vojko Starović želi besedo. Razprava ali

Jaz sem povedal skupno zadolženost, da se bomo razumeli, da mu jasno povem, za kaj gre, ker on očitno … saj razume, ampak noče razumeti. Če so bili gospodinjstva, finančne organizacije, država toliko zadolženi in če bi banke propadle in šle v bankrot, bi vsa tista stanovanja, ko so bili krediti –

sedaj sem dovolil široko razpravo, čeprav razpravljamo o amandmaju. In vsi so razpravljali zelo široko in to bom dovolil tudi gospodu Staroviću. Izvolite.

Poglejte, kaj se bi zgodilo. Če gredo banke v bankrot, kaj se zgodi? To je stečajna masa in gre vse skupaj v stečaj. In potem bi vsa tista stanovanja, ki so jih Slovenci nakupili, šla v prodajo. In navsezadnje je Družbo za upravljanje terjatev bank – dajte ga ušutkati, tega – Družbo za upravljanje bank je ustanovila takratna vlada, Janševa vlada, ker se je vedelo, da ne bo drugega izhoda, ker je vse skupaj nekam šlo. Potem smo samo nadaljevali, da ne bomo mešali zadeve, hruške pa jabke, kakor govori kolega. Pa še enkrat. Mi moramo, bom še enkrat poudaril, pri tej zadevi, da mi ne branimo našega državnega proračuna, javnega proračuna, da gre denar tistim zasebnikom, ki ga bodo odnašali ven od naših ljudi, je točno ta amandma in o tem govorim. In meni je hudo. Recimo danes preberemo, da boste razumeli, ne bom nič narobe rekel, o Pipistrelu, ker moj prijatelj Boscarol je v redu. Ampak mi smo subvencionirali njegov razvoj in Evropa – in on v Ameriko proda. Ima čisto prav, ampak zakaj mi ne zahtevamo, ne branimo našega kapitala, če smo vložili, da poravna, kar je bilo vloženo. Evo, to je razmišljanje. Mi moramo skrbeti za naš kapital, za našo sposobnost proizvajanja. In ne tega razprodajati, lepo vas prosim.

tiste, ki boste še razpravljali, da bom ravnal skladno z drugim odstavkom 75. člena. Danes govorimo pri tej točki o amandmaju in zato opozarjam vse predhodno, da bom izključno ravnal tako, kot veleva poslovnik. Gospod Pogačnik, izvolite.

eno rdečo nit vodenja seje morate imeti, spoštovani predsedujoči. Ne moremo pa zdaj se pogovarjati, ne vem, če imamo Zakon o igrah na srečo, tukaj se pogovarjamo pa o dolgu Slovenije pa o bankah. To pa vas naprošam, da ne pustite. Ta točka traja že kar nekaj časa in pričakujem, da bo širina razprave tudi od zdaj naprej takšna, kot je bila od začetka. Poglejte, kolega Nemec. Odprtje področja športnih stav je tudi severno od Slovenije, ne samo južno. Spoštovani kolega Nemec, zaradi obstoječe zakonodaje ima marsikateri športni kljub, ki nastopa v evropskem tekmovanju, težave. Težave imajo zaradi tega, ker nastopajo na evropskih tekmovanjih, katerih glavni sponzorji so športne stavnice. In ko je tekma v Sloveniji, te lige, tega tekmovanja, katerega sponzorji so stavnice, če jih oglašujejo, kar jih v protokolu v ligah, v katerih igrajo, morajo, dobijo v Sloveniji kazen. In tega ni malo. Kar nekaj mednarodnih tekmovanj je pod okriljem ali pa sponzorstvom tujih športnih stavnic, v katerih ligah, tekmovanjih nastopajo slovenski klubi; in zaradi tega dobijo kazen. To pomeni, da se zmanjšuje proračun športnih klubov. In po mojem vedenju Hokejska zveza Slovenije, katere predsednik je vidni član Socialnih demokratov, je podprla odprtje športnih stav in tudi javno povedala, da Hokejska zveza dobiva bistveno manj sredstev v zadnjih obdobjih. Mislim, da je tudi Košarkarska zveza podprla,

Hvala lepa. Gospod Pogačnik, prosim, da me poslušate, najprej opozorilo. Moj predhodnik je odprl razpravo o tem amandmaju, razprava je bila zelo široka in jaz nisem želel nič spreminjati in sem to samo nadaljeval. Toliko v vednost.

da vam bom izrekel opomin, če boste postopkovno uporabili za repliko. Vnaprej vas opozarjam. Izvolite, postopkovno. **MATJAŽ NEMEC (PS SD):** Spoštovani podpredsednik, jaz sem povedal vse, kar je. Se oglašam zato, da se odpovem odpovem postopkovnemu predlogu. In jaz resnično prosim vse deležnike, da se ne obnašamo kot otroci, povedano je bilo vse. Se vam zahvaljujem za vaše dobre namere in razpravo in vsem bi želel, da ne potrdite tega zakona. Hvala lepa, podpredsednik. Ne bom kompliciral. Sprašujem, če želi še kdo razpravljati. Boštjan Koražija ima besedo, razpravo. Škoda, da niste še malo počakali.

probleme tega zakona, jaz bi pa rad izpostavil eno drugo dejstvo, da proti temu zakonu so humanitarne organizacije, kot Karitas in Rdeči križ in tudi Slovenska škofovska konferenca. In dejansko bi pričakoval, da bodo vsaj s strani NSi …, gospod Pogačnik je vsaj razpravljal in nam